Boris (SDP)** Prelazimo na prvu točku. To je: - Izvješće o radu Državne ureda za reviziju za 2011. i Izvješće o obavljenim revizijama Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju RH na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Materijale ste primili u pretince, a određeni broj primjeraka izvješća o obavljenoj reviziji lokalne, područne (regionalne) samouprave podijeljene po klubovima zastupnika. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za obranu, Odbor za pravosuđe, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Pitam, želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. Gospodin Ivan Klešić glavni državni revizor.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Sve vas lijepo pozdravljam i prije svega čestitam svima vama na izboru za zastupnike u ovom Visokom domu. Prema zakonu glavni državni revizor izvješćuje Hrvatski sabor jednom godišnje o radu Ureda. Unošenjem odredbi o samostalnosti i neovisnosti u Ustav Republike Hrvatske Ured je dobio još značajniju ulogu te pravni i društveni autoritet. U duhu odredbi Ustava o samostalnosti i neovisnosti u 2011. godini donesen je i novi Zakon o Državnom uredu za reviziju kojim su preciznije i sveobuhvatno razrađene odredbe o nadležnosti, organizaciji i načinu rada Ureda. Nadležnost Ureda je usklađena s međunarodnim standardima, smjernicama Europske unije i s dobrom praksom institucija državne revizije u drugim razvijenim europskim zemljama. Redefinirana uloga i položaj Državnog ureda za reviziju usklađeni su s preporukama i obvezama preuzetim u pregovaračkom procesu pristupanja Republike Hrvatske Ovdje naglašavam da kao i u većini razvijenih demokratskih zemalja i u Republici Hrvatskoj Državna revizija nema ovlasti za poduzimanje kaznenih mjera ili sankcija, niti mehanizme prisile. To je u nadležnosti drugih državnih institucija koje imaju više mehanizama za pokretanje pitanja odgovornosti. Uloga Državne revizije je dominantno preventivna, a revizijska izvješća su generatori promjena načina korištenja javnih sredstava.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 Nakon dostave izvješća Hrvatskom saboru izvješća su dostupna i javnosti putem web stranica Ureda gdje svatko, dakle može pročitati što ga zanima. Važno je napomenuti da Ured kroz objavljivanje pojedinačnih i godišnjih izvješća o obavljenim revizijama nastoji rezultat revizija što više približiti javnosti. Time se ispunjava jedna od važnih zadaća Državne revizije u svim demokratskim sustavima, a to je jačanje svijesti, te povećanje odgovornosti i transparentnosti pri korištenju javnih sredstava. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Ured samostalno donosi godišnji program i plan rada kojim se utvrđuju subjekti revizija. Programom i planom rada za 2011. godinu su obuhvaćeni svi subjekti za koje je odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata propisana obveza godišnje revizije. Za odabir drugih subjekata revizije primijenjeni su sljedeći kriteriji. Prvo procjena rizika, drugo financijska značajnost, treće rezultati prethodne revizije, te prikupljanje informacije o poslovanju subjekata. U ovom izvještajnom razdoblju Ured je obavio 832 revizije. Financijskom revizijom je obuhvaćeno 527 subjekata, a za druge subjekte obavljen je uvid u financijske izvještaje. Revidirana su i javna sredstva u iznosu 178 milijardi kuna od čega se 160 milijardi ili 90% odnosni na proračunska sredstva državnog ili lokalnih proračuna. U okviru proračunskih sredstava prihodi državnog proračuna iznosili su 137 milijardi kuna ili 86%. Prihodi Grada Zagreba 6,9 milijardi kuna dok su prihodi svih drugih lokalnih jedinica iznosili nešto manje od 16 milijardi kuna. Osim proračunskih sredstava revizijskim postupcima su obuhvaćena i druga javna sredstva u iznosu 18,3 milijarde kuna. Odnosi se na prihode neprofitnih organizacija i trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i lokalnih jedinica. Revizijom je utvrđeno da je ukupni dug države, naglašavam ovdje bez jamstava koncem 2010. godine iznosio 125 milijardi kuna 408 milijuna 089 tisuća 873 cijela 94 kune od čega je dugoročni dug 104 milijarde 689 milijuna 501 tisuća 224 cijela a kratkoročni dug, trezorski zapisi 20 milijardi 718 milijuna 588 tisuća 649 Zajedno sa jamstvima koja se plaćaju na teret državnog proračuna dug je iznosio 133 milijarde i 595 milijuna ili točno 133 milijarde 594 milijuna 801 tisuća 668 a dugoročni 112 milijardi 876 milijuna 213 tisuća 019 zarez 76 kuna, a kratkoročni 20 milijardi 718 milijuna 588 tisuća 649 Računajući s jamstvima kao potencijalnim obvezama sveukupni dug je iznosio 182 milijarde, 189 milijuna 469 tisuća 688 cijelih 86 milijardi kuna. Ukupni dug koncem 2011. godine će biti poznat po završetku revizije Državnog proračuna za 2011. godinu a što će biti učinjeno do konca svibnja mjeseca ove godine. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici u 527 financijskih revizija koje su obavljene u ovom izvještajnom razdoblju za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti Ured je dao 20935 naloga i preporuka. Područja u kojima su utvrđene najčešće nepravilnosti su otprilike kao i ranijih godina planiranje i računovodstveno poslovanje, prihodi, rashodi i javna nabava. Dozvolite mi da samo ukratko navedem najčešće nepravilnosti po ovim područjima. U okviru računovodstvenog poslovanja i dalje se odnose na popis imovine i obveza koji nije cjelovit, odnosno popisom se ne obuhvaća određena imovina i obveze, a podaci u poslovnim i pomoćnim knjigama nisu usklađeni. Nadalje, uočeno je da nije pridavano dovoljno pozornosti naplati prihoda, odnosno nisu poduzimane sve zakonske mjere za naplatu potraživanja. Rashodi su evidentirani u vrijeme kad su podmirene obveze, umjesto u vrijeme nastanka poslovnog događaja zbog čega se u poslovnim knjigama iskazuju samo rashodi koji su plaćeni, a obveze koje se odnose na rashode tekuće godine prenose se u sljedeću godinu. Revizijom je utvrđeno da rashodi nisu izvršeni u skladu s planiranim namjenama. Nepravilnosti su utvrđene i kod rashoda na području komunalnog gospodarstva koje imaju velik udjel u financiranju javnih potreba na lokalnoj razini. Vrijednosno značajna sredstva iz državnog proračuna se odnose na transfere pravnim i fizičkim osobama za financiranje određenih programa aktivnosti i projekata kod čega se ne obavlja kontrola namjenskog trošenja neposrednim uvidom ili su kontrole u potpunosti nedostatne. Revidirani subjekti su proveli bez postupaka javne nabave nabavu u vrijednosti 266,5 milijuna kuna. Revizijom postupaka javne nabave kojim su obuhvaćeni poslovi od planiranja do realizacije najčešće su utvrđene sljedeće nepravilnosti: nabava nije realno planirana u skladu sa stvarnim potrebama, plan nabave nije usklađen s Financijskim planom, dio nabave je proveden bez propisanih postupaka ili provedeni postupci nisu u skladu s propisima, korišten je pregovarački postupak bez prethodne objave iako nisu bili ispunjeni uvjeti za primjenu ovakvog načina nabave te je određena ugovorena roba ili usluge nisu isporučene ili su isporučene u većim količinama nego što je to ugovoreno. Općenito mogli bismo reći da je najveći broj nepravilnosti utvrđen kod subjekata kod kojih nije uspostavljen odgovarajući sustav unutarnjih kontrola, a na što je naš ured posebno upozoravao i duže vremena upozorava. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici prije, u tijeku i nakon provedbe revizija ured surađuje s pravosudnim i državnim tijelima. Suradnja obuhvaća razmjenu dokumenata i izvješća, odgovore na upite, zamolbe i podneske, davanje pojašnjenja te sudjelovanje na organiziranim sastancima u vezi sa predmetom revizije. U ovom izvještajnom razdoblju su razmjenjivani dokumenti i izvješća povezni s provedbom mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije te s provedbom odredbi Ustava RH o nezastarijevanju kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. 74 predmeta smo obradili sa Državnim odvjetništvom i USKOK-om, 53 predmeta sa Ministarstvom unutarnjih poslova kriminalističkom policijom i 6 predmeta sa sudovima. Značajna je i međunarodna suradnja koju ured provodi kroz razmjenu stavova, iskustava i stručne literature, izobrazbu zaposlenika putem sudjelovanja na međunarodnim skupovima, seminarima te radionicama i programima. Ono s čim bih vas još želio upoznati su zadaci ureda u ovoj godini. U skladu sa odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, Strateškim planom za razdoblje 2008. - 2012. godine i programom i Planom rada za 2012. godinu određeni su poslovi i zadaci u narednom izvještajnom razdoblju, a to su obaviti sve planirane revizije i pritom povećati broj revizija učinkovitosti što posebno naglašavam. Zatim, provoditi mjere i aktivnosti predviđene Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije, provoditi kontinuiranu izobrazbu državnih revizora s naglaskom na specijalizaciji za pojedina područja i zatim razvijati suradnju s institucijama državne revizije zemalja u okviru EURO SAIL-a, INTO SAIL-a, a s ciljem poboljšanja kvalitete rada naših državnih revizora. Svima vama zahvaljujem na ovoj ukazanoj pozornosti. Ako će biti potrebno ja ću zajedno sa svojim suradnicima odgovarati na sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sad isto molim malo pažnje, malo pozornosti. Dakle, nisam rekao kada sam govorio o radu u iduća tri dana da ćemo sutra nakon što završimo sa osmom točkom glasovati o svih osam točaka tako da ćemo u petak glasovati, a prije toga rasprava, o ratifikaciji ugovora. Dakle, u petak ćemo imati samo na dnevnom redu ratifikaciju ugovora i glasovanje, a u četvrtak ćemo imati glasovanje o svih 8 točaka koje ćemo raspraviti danas i sutra. Hvala vam. … A to je teško predvidjeti. Sad tražite malo nemoguće, ali samo vam kažem da je to plan. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti svoje mišljenje? Nema potrebe. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite. U ime Odbora za financije gospodine predsjedniče, glavni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege dobar vam dan. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na trećoj sjednici održanoj 14. veljače kao matični odbor Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu. Uvodni dio ste čuli od glavnog revizora to vam neću naravno ponavljati, ali ću istaknuti dio koji je bio na raspravi Odbora za financije i državni proračun. U raspravi na odboru pohvaljen je rad Državnog ureda za reviziju te je posebno naglašeno da Državni ured za reviziju od osnutka pa do danas dobivao visoke ocjene o svom radu u Hrvatskom saboru. Na osnovu podataka o revidiranim subjektima iz predmetnog izvješća može se zaključiti da je većina revidiranih subjekata uvažavala naloge i preporuke Državnog ureda za reviziju iz prethodnog revizijskog razdoblja te su navedeni nalozi i preporuke izvršeni ili su u postupku izvršenja od strane revidiranih subjekata. Međutim, istaknuto je mišljenje da Državni ured za reviziju i dalje mora inzistirati na podizanju kvalitete rada unutarnje kontrole kod većine revidiranih subjekata. Također, treba i dalje nalagati revidiranim subjektima da se pridržavaju odredbi Zakona o javnoj nabavi budući ima dosta propusta u postupcima javne nabave. Treba razmotriti mogućnost određivanja sankcija za one revidirane subjekte koji iz godine u godinu ponavljaju određene prekršaje i ne realiziraju naloge i preporuke Državnog ureda za reviziju. Državni ured za reviziju trebao bi u narednom razdoblju istaknuto je u raspravi provesti više revizija učinkovitosti i organizacija u javnom sektoru, posebno onih gdje se procjenjuje mogućnost ostvarivanja velikih ušteda, povećanje prihoda odnosno smanjenje rashoda. Naime, revizijom učinkovitosti revidiranih subjekata dobiva se relevantna informacija o tome da li revidirani subjekti posluju ekonomično, učinkovito, svrsishodno u ispunjenju svojih funkcija te da li namjenski troše novac poreznih obveznika. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu i izvješća o obavljenim revizijama. Hvala lijepa. Ostali odbori? Ne. Otvaram raspravu. I prvi riječ ima u ime Kluba zastupnika Hrvatski laburista gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin Poštovani kolegice i kolege. Za uvod samo nekoliko podataka iz obilnog materijala koji je Ured Državne revizije i ove godine dao pred nas. u godini dana napravili su za 2010. 832 pregleda nadzora, ili revizorskih postupaka od čega 527 revizija, 291 uvid u proračune i financijska izvješća lokalne samouprave i 12 financijska izvješća izvanparlamentarnih stranaka. O ovih 527 revizija kao zaključni čin vrednovanja kvalitete rada onih koji su kontrolirali, nadzirali revidirali, dali su 77 bezuvjetnih mišljenja što znači da su našli jako dobru situaciju to je oko 14,5%. 447 je uvjetnih mišljenja skoro 85%, znači da su nađene nepravilnosti, propusti, aljkavosti koje jesu mimo zakona ali po njihovoj ocjeni nisu utjecale na iskazane rezultate rukovođenja odnosno poslovanja i tri nepovoljna mišljenja, to je najgora ocjena Državne revizije. u uvodu je bilo rečeno da su u tom postupku revizije dali 2935 naloga i preporuka. Ovi nalozi i preporuke bi bi ih tretiralo kao pomoć ili odgojna mjera odgovornim osobama u institucijama odnosno fondovima odnosno poduzećima koji su oni kontrolirali. TA brojka naloga i preporuka u 2010. je veća no što je bila godinu dana ranije, no zašto je ona bitna obrazložit ću kasnije. 2043 takvih naloga i preporuka iz 2009. kada su došli ponovno kod tih istih 901 je izvršena ili po njima je postupljeno 124 piše da je u postupku a 1018 ili skoro 50% preporuka i naloga državne revizije nije izvršeno. 1018 ili točnije 49,8% naloga i preporuka državne revizije kod ovih subjekata nakon godinu dana nije izvršeno. Čemu nalog i preporuka državne revizije ako nikoga ne obvezuje. Smisao i revizije a posebice rasprave o njihovim nalazima u Saboru, imat ćemo samo ako zadovoljimo, po meni i po stanovištu Kluba Hrvatskih laburista dvije bitne činjenice, tri npovoljna nalaza ili mišljenja. Općina Velika Kopanica, dječji vrtić Čakovec i ekonomski fakultet Zagreb. Dakle, od 527 revizija u općini Velika Kopanica, dječjem vrtiću Čakovec i ekonomskom fakultetu Zagreb pronašli su takvo stanje da nisu mogli dati ni prolaznu ocjenu. S obzirom da znam da ured Državne revizije u toliko postupka i završetku postupka revizije u takvim slučajevima u svojim nalazima izvješćuje Državno odvjetništvo, dakle ti predmeti su u Državnom odvjetništvu, predložiti ćemo zaključak povodom ove točke i to je naš prvi prijedlog da od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zatražimo posebno izvješće o poduzetim radnjama u ova tri predmeta u kojem je Državna revizija dala nepovoljno mišljenje. Zašto? Tek kada dobijemo i dopunsku informaciju Državnog odvjetništva moći ćemo ocijeniti ne samo što se dogodilo i zašto nego da li su poduzete mjere da odgovorne osobe budu sankcionirane i kažnjene ako se na kraju postupka se to dokaže i drugo da mišljenje a posebice nepovoljno mišljenje ureda državne revizije bude nešto čega će se bojati svi koji podliježu državnoj reviziji. Ne znam da li je netko od vas prolistao ili pročitao svih 8 tisuća stranica, ako se ne varam da je 8 tisuća stranica, ja vjerujem da nije, ja priznam da nisam sve, i što se događa kada jedno tako važno neovisno tijelo kao što je državna revizija takvo značajnim institucijama kao što je Ekonomski fakultet da nepovoljno mišljenje i to prođe da nestane iz iz medija političkih rasprava i mi u Saboru samo usvajanjem ovog Izvješća ćemo konstatirati da su oni dobili nepovoljno mišljenje, dok ne dođe posebno izvješće Državnog odvjetništva mi ne znam o sudbinu što se kasnije događalo. Ja vas molim i apeliram da taj prijedlog zaključka prihvatite jer smo unazad 8 godina nekoliko puta tako postupili i napravili i pokazalo se dobrim, je to s jedne strane utjecalo na brzinu rada Državnog odvjetništva, ali s druge strane ozbiljnijeg shvaćanja onoga što radi Državna revizija. Pretpostavljam da su oni ocijenili da u tim tri subjekta koja su oni nadzirali ima elemenata kaznenog djela. Sve te tri institucije raspolažu javnim novcem i oni nisu muljali sa papirima ili imaginarnim stvarima nego sa javnim novcem. I zbog toga je drugi razlog zahtijevanja posebnog izvješća Državnog odvjetništva izuzetno bitan. Drugi blok uvjetna mišljenja. Koncentrirao sam se samo na državni proračun i korisnike državnog proračuna jel bi previše toga morao napraviti. I kada sam pogledao kod koga je i za 2010. dato uvjetno mišljenje, došao sam do popisa da postoje dio korisnika državnog proračuna i neka ministarstva koja su abonenti, koja su se pretplatili na uvjetna mišljenja. 8 godina unazad taj popis uvjetnih mišljenja državnog proračuna i korisnika je manje-više isti. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, Ministarstvo gospodarstvo rada i poduzetništva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i regionalnog gospodarstva, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta. Oni kao da su se pretplatili kao što imaju vjerojatno pretplatu na Vjesnik, tako su se pretplatili na uvjetna mišljenja Ureda državne revizije. Mi sada o ovome raspravljamo za 2010. U međuvremenu je došlo do smjene vlasti. Pitati prethodnu vladu što je napravila kada je čula i vidjela ovakve nalaze je i formalno nemoguće. Pitati sadašnju Vladu što će napraviti povodom tih uvjetnih mišljenja je bezveze jer je prvi ešalon odgovornih kadrova rukovoditelja, šefova, zamjenika pomoćnika, namjesnika razriješeno. To su sada sve drugi ljudi. Dakle, u čudnoj smo situaciji da razmatramo, čitamo, odgovornost bivše vlade koja se o tome nije oglašavala, pa bi zbog toga naš drugi zaključak bio vezan upravo na njih. Otprilike bi glasio da Hrvatski sabor zadužuje Vladu da u roku najkasnije 6 mjeseci utvrdi odgovorne osobe i poduzete mjere odgovornosti kod državnog proračuna i korisnika državnog proračuna kod kojih je Državna revizija pronašla da nisu izvršene preporuke i nalozi izdani u 2009., a nađeni u 2010. radi značaja. U 2009. kod njih je izdano ukupno 85 naloga i preporuka, poskupljeno je po njih 37, 20 je bilo u toku, a nije postupljeno čak po 28 naloga Državne revizije. Kako je moguće da u sustavu ministarstva korisnika državnog proračuna postoje ljudi za koje se ne zna ni tko su, a nikada nikoga nismo čuli da je bio sankcioniran koji nije proveo nalog i preporuku Državne revizije. 28 naloga Državne revizije nije izvršen, ni nakon godine dana ponovnog pregleda. ako prihvatite naš prijedlog, mora utvrditi gdje je to bilo, tko su bile odgovorne osobe i tko su odgovorne osobe i sankcionirati takvo ponašanje bez obzira o kojem rangu službenika ili dužnosnika se radi. je ova posao Ureda državne revizije i posao rasprave u Saboru će se pretvoriti u konstatiranje statistike i konstatiranje da Ured državne revizije već godinama dobiva pohvale za svoj rad. Pa ako ih hvalimo za njihov rad i vidimo najslabije točke sustave, a to su nepovoljna mišljenja, i s druge strane nepostupanje po njihovim nalozima i preporukama i to samo prihvatimo kao činjenicu bez poduzimanja bilo kakvih dopunskih radnji, onda obeshrabrujemo i njih u njihovom poslu jer je vidljivo što god oni naprave i kažu nikoga na ništa ne obavezuje. Radi se dakle i o elementu političke odgovornosti onih koji upravljaju značajnim državnim resorima i poruka Saboru njima da preporuke i naloge Ureda državne revizije moraju izvršavati. Ako pak smatraju da Ured državne revizije nije u pravu, postoji pravorijek i postupak kako se to osporava ili dokazuje da Državna revizija ne zna raditi svoj posao. Ali ja nisam čuo ni za jedan takav postupak, pa je bilo koje tijelo državne vlasti podložno reviziji ušlo u osporavanje i dobilo spor protiv Ureda državne revizije i dokazalo da oni nisu u pravu. I završavam sa apelom i pomoći. Dobit ćemo uskoro izvješća i za 2011. koja će u sebi opet sadržavati nalaze bivše vlasti. Imamo sada prigodu ako sada prihvatite ta dva naša prijedloga zaključka da i Državno odvjetništvo i Državna revizija dobije veći ugled među onima koji nadziru i revidiraju i da se pošalje jasna politička poruka iz ove dvorane. Nitko neće proći nekažnjeno kod koga Državna revizija da nepovoljno mišljenje i nitko neće proći nekažnjeno tko ne ispunjava naloge i preporuke Državne revizije. To su ciljevi naših zaključaka i molim da nam pomognete u tome da svi zajedno pomognemo boljem radu Državne revizije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. uvodno naše stajalište i polazište je naravno samostalnost i neovisnost Ureda državne revizije. Druga konkretna jasna činjenica je da je Državna revizija sa nešto manje od 300 uposlenih napravila jedan velik posao, posao u kojem je obavila više od 832 revizije i to posebno u segmentu financijskih revizija, revizija financijskih izvješća poslovanja i uvida u financijska izvješća što lokalne samouprave što parlamentarnih ili neparlamentarnih stranaka i nezavisnih zastupnika. Također u ovom Izvješću razvidno je da je po pitanju učinkovitosti što upravljanja poslovnim prostorima javne nabave napravljene samo dvije – učinkovitost segmenata i stavova kluba HNS-a da je premalo. U današnje vrijeme neovisno o neovisnosti i neovisno o samostalnosti Ureda državne revizije Državna revizija mora raditi i živit na način kako očekuju građani Republike Hrvatske, ne samo politika. Državna revizija samostalno planira svoj rad, samostalno određuje što i kako i kome će da to tako kažem pokucati na vrata. Državna revizija po zakonu je obavezna samo napravit izvješće o proračunu, reviziji proračuna do 1. lipnja svake godine za prethodnu. Ona može i ne mora prihvatiti određene preporuke Hrvatskog sabora, ovog Visokog doma šta i kako da radi ili unaprijedi ili da obuhvati. Međutim, stav je Hrvatske narodne stranke da s obzirom da revizija u svom fundamentu obuhvaća ocjenu o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, osim zakonitosti obavljanja tog posla, te davanja ocjene učinkovitosti ostvarenja ciljeva poslovanja ili ciljeva pojedinih financijskih transakcija ili programa ključno je i potrebito da se revizija učinkovitosti radi češće, i to posebno u onim segmentima u kojima je i javnost ne samo politika prepoznala probleme, u kojima se jako velik proračunski novac troši. Da li je to kroz poljoprivredu, da li su to javne nabave Hrvatskih elektroprivrede, Hrvatskih željeznica, učinkovitost i analiza učinkovitosti ključna što za Vladu i ovaj Visoki dom, što za javnost, a što za samu efikasnost. To su učinkovitosti su i standardi Europske unije ne samo želja, naputak i stav To su standardi koji određuju i unapređuju rad javnog sektora u kojem Državna revizija koji po našem stavu ovaj posao koji rade, koji su radili do sada rade odlično samo ga moraju još proširiti i biti proaktivni baš u onom segmentu koje današnje vrijeme i buduće vrijeme traži. Druga ključna stavka u ovome Izvješću koje je obilato i koje je opširno i koje je sustavno, ali naravno u ovom kratkom periodu u ime kluba teško je sagledati, odnosno nema dovoljno vremena analizirati ali zbog toga ističem i drugu ključnu stavku, a to je da je od ukupno 2043. Naloga ili preporuka po pitanju revizija na 1018 ili 49,8% nije postupljeno. Već je nešto govoreno o tome. To je loše, to je slabo, to je nedovoljno i to je nešto što i izvršna vlast a i ovaj Visoki dom moraju reagirati i osigurati uvjete, da kad se napravi kvalitetna revizija da se ne može dogodit da ta revizija bude mrtvo slovo na papiru bez posljedica, a da život ide dalje i da se to izvješće donese i čeka sljedeće i nikom ništa. Proaktivna politika Državne revizije u učinkovitosti je smatramo ključna, ključna je ne zbog javnosti, ali i zbog potrebe današnjice da bi što kvalitetnije i izvršna vlast ali i ovaj Visoki dom donosio određene odluke i unapređivao, a i da se sredstva koriste apsolutno ispravno kako treba. Kao što sam rekao Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovo Izvješće sa ovim naputkom i stavom da se učinkovitost mora uvesti kontinuirano u sve one segmente potrošnje posebno u javnom sektoru radi kvalitetnijeg upravljanja općim dobrom. Hvala lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Peđa Grbin. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani glavni državni revizore. Dopustite mi da na početku ove rasprave u ime Kluba zastupnika SDP-a pozdravim požrtvovan i predan rad Državnog ureda za reviziju koji je tijekom 2011. godine obavio 527 financijskih revizija, odnosno 18,7% više revizija u odnosu na 2010. godinu, te koji je u sklopu obavljenih revizija izdao 2935. naloga i preporuka, odnosno 43% više nego u 2010. godini. Kao što smo čuli od kolega iz HNS-a i Klub zastupnika SDP-a će Izvješće Državne revizije prihvatiti, budući je očito da je isto plod stručnog rada i da na iscrpan, precizan i potpun način prikazuje stanje u kojem se Republika Hrvatska danas nalazi. Međutim, iako za rad Državne revizije možemo imati hvale i pohvale ono što se u tom nalazu, odnosno Iz navedenog Izvješća vidljivo je da je naša država u 2010. godini ne samo nastavila poslovati loše kao u prethodnim godinama već je vidljivo da je došlo do dodatnog pogoršanja. Naime, broj bezuvjetnih mišljenja, dakle broj onih kontroliranih subjekata koji su poslovali u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske smanjen je sa 15,3 na 14,6%. Iako se radi o malenom smanjenju ono ukazuje na ono što je Klub zastupnika SDP-a ukazao u izlaganju prije godinu dana, a to je da psi laju, a karavane prolaze. Ili u našem slučaju da Državna revizija uporno ukazuje na nepravilnosti, a da se na to nitko ne obazire. Ovakav je stav izvršne vlasti prema nalazima i uputama Državne revizije posebno vidljiv iz činjenice da su kontrolirani subjekti od 2043 naloga i preporuka Državne revizije postupili samo po njih 901, da su započeli postupati po njih 124, a da nisu postupili u čak 1018 slučajeva. Dakle, od 2043 naloga i preporuka subjekti koji su tijekom 2009. godine kršili zakone i propise RH odbili su ispraviti svoje postupanje u 50% slučajeva. Takvo nas stanje mora zabrinuti te nas mora natjerati da se zapitamo zbog čega uopće provodimo reviziju kada se iz ovakvog postupanja kontroliranih subjekata stječe dojam da se na rad Državne revizije nitko ne osvrće. Ovakvo je stanje bilo posebno zabrinjavajuće na razini državnog proračuna i proračunskih korisnika. Da pojasnim, radi se o ministarstvima i drugim središnjim državnim tijelima. Za razliku od Izvješća za 2010. godinu koje nije bilo sjajno broj kontroliranih subjekata na državnoj razini koji je dobio bezuvjetno, dakle pozitivno mišljenje je sa 12 pao na njih 10. Dakle, od kontroliranih ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave samo njih 10 je poslovalo zakonito. Posebno zabrinjava što se među subjektima koji su dobili uvjetno mišljenje ponovno nalazi Porezna uprava kojoj je zadaća upravo da kontrolira da li mi građani RH uredno poslujemo i uredno prijavljujemo i plaćamo poreze. A upravo su u toj Poreznoj upravi primjerice tijekom 2010. godine bez primjene propisanih postupaka javne nabave u jednom slučaju pribavljene usluge u iznosu od 99 milijuna kuna. Kolege su prije mene navele koja su sva ministarstva poslovala protivno zakonima pa nema to potrebe ponavljati, ali ostaje činjenica da je više od pola ministarstava u sastavu bivše Vlade poslovalo nezakonito. Nezakonitost rada središnjih tijela državne uprave vidljiva je i u slučaju davanja državnih jamstava. Prema odredbama članka 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. godinu godišnja vrijednost novih financijskih jamstava je utvrđena u iznosu od 4 milijarde i 900 milijuna kuna, a izdano je 8 milijardi i 43 milijuna jamstava što je za 3 milijarde i 143 milijuna kuna više nego što je zakonom dopušteno. Situacija sa zakonitošću nažalost još je i gora u jedinicama lokalne samouprave i to bez obzira na stranačku pripadnost vodstva pojedinog tijela lokalne samouprave. Takva je situacija donekle razumljiva kada se uzme u obzir činjenica da jedinice lokalne samouprave ipak ne raspolažu sa tolikom količinom stručnih kadrova kao što je to u državi i u državnim ministarstvima, međutim ne možemo zanemariti činjenicu da su upravo jedinice lokalne samouprave te koje generiraju nepostupanje po uputama i napucima državne revizije. I to se svakako mora promijeniti. Budući će se moji kolege u pojedinačnim raspravama osvrnuti i o nalazima Državne revizije po pojedinim područjima ja ću se u ovom izlaganju posvetiti jednom poglavlju koje smatramo posebno problematičnim. Naime, iz Izvješća je jasno vidljivo da je kod gotovo svih subjekata kod kojih je izraženo uvjetno mišljenje problem bio postupanje u skladu s propisima koji reguliraju javnu nabavu. Takvo je postupanje zabrinjavajuće kada se uzme u obzir da je upravo javna nabava kada se provodi na zakonit i ispravan način najveća i najjača brana korupciji, nepotizmu i svim onim negativnim pojavama u našem društvu kojima smo bili svjedoci u posljednjih 8 godina. Stoga, pozivam sve kojih se ovaj izvještaj tiče da ulože dodatne napore kako bi se propisi iz područja javne nabave počeli provoditi. Također, a tu se slažem sa kolegama iz Hrvatskih laburista, budući se ovo izvješće dostavlja, odnosno ono je dostupno i Državnom odvjetništvu RH smatramo da bi bilo dobro da nas se izvijesti na koji način Državno odvjetništvo je postupilo po prethodnim izvještajima, odnosno na koji su način sankcionirani učestali kršitelji zakona, a sve kako se trud, rad, a pogotovo sredstva uložena u stvaranje ovih izvještaja državne revizije kako sve to ne bi ostalo samo mrtvo slovo na papiru. Zaključit ću ovu raspravu sa jednom porukom. Kada netko počne obavljati novi posao, kada počne s radom on može učiti o tome kako se posao radi na način da prouči ispravne i dobre primjere ili na način da prouči loše, neispravne pa bio bih slobodan reći i štetne primjere. Ovaj izvještaj Državni revizije udžbenik je loše prakse i skup primjera kako državu ne treba voditi. Stoga pozivam sve župane, gradonačelnike i načelnike, sve direktore i članove uprave, a posebno sve ministre i druge čelnike središnjih upravnih tijela da prouče ovaj izvještaj, posebno u onom dijelu koji pokriva područje njihova rada. Ako to učine naučit će kako se ne smije raditi i koje greške u svojem radu ne smiju činiti. Također, naučit će kako se vodi državu na korist svih, a ne samo nekih. Hvala vam lijepa. za uslugu koju može raditi samo jedna tvrtka u Hrvatskoj? Postavljam vam pitanje što se događa od 01.01. ove godine jer opet ta tvrtka radi poslove za Poreznu upravu, a ugovor je istekao sa 31.12.? Mislim da nije dobro klasificirati neke stvari koje naprosto nisu točne. Dajmo novce Poreznoj upravi da napravi vlastiti informatički sustav i onda nećemo morati raspisivati natječaje jer ovaj posao može raditi jedino APIS i nitko ga u Hrvatskoj ne može raditi drugi. I prema tome, kako možete raspisati javni natječaj za nešto što nitko drugi ne može raditi? A APIS je tvrtka u vlasništvu Grada Zagreba i Republike Hrvatske 50-50. Mislim to je nešto što je činjenica i tu činjenicu treba ovdje reći, a ne reći da Porezna uprava je nabavila usluge za 99 milijuna kuna, a da nije raspisala javni natječaj. To naprosto nije istina. Raspisati javni natječaj, a znate da vam se nitko drugi ne može javiti na taj javni natječaj osim APIS-a je najobičnija farsa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Ja sad nemam pravo na ispravak netočnog navoda, ali imam pravo reći da je vlasništvo

dvije bitne točke, barem bitne točke koje se meni čine vezano uz ovo izvješće. Jedno je pitanje ispunjavanja preporuka. Mislim da je način djelovanja revizije i smisao djelovanja revizije u bilo kojem poslovnom subjektu, bio on državnog karaktera ili privatnog, da se preporuke revizije provedu i da se ispravi odgovarajući nedostaci. I to je proces koji se ponavlja svake godine i stoga bih se i u ime kluba HDZ-a založila za to da Državna revizija i da se različitim drugim mehanizmima osigura što veći stupanj poštivanja preporuka Državne revizije jer one su usmjerene i jesu instrument da se poboljša i urednost proceduralnog postupanja i financijskog i materijalnog postupanja u sferi javne nabave. Međutim, dozvolite da netko tko je bio sa druge strane odnosa sa Državnom revizijom ali i odnosa sa privatnim revizorima u privatnom sektoru, kažem da postoji jedan proces u kojem se u izvješću Državne revizije ne govori puno ili ne govori ništa, a vrlo je bitan mislim za učinkovito postupanje i državne revizije i rad državnih revizora a to je proces njihovog kontinuiranog usavršavanja, proces njihovog kontinuiranog obrazovanja, kako bi mogli što kvalitetnije i što bolje obavljati svoj posao. smisao je posla kojeg obavlja nekoliko stotina ljudi u državnoj reviziji nadgledati poslove više desetaka tisuća osoba osoba po javnim poduzećima i po ministarstvima. To je ambiciozan zadatak, za njega treba imati različita složena i ne tako jednostavna znanja koja kontinuirano treba usavršavati i kako bi dolazilo što manje do situacija jedne koju je spomenuo i zastupnik Šuker a to je da neke od preporuka nisu provedive u praksi. Nije provedivo u praksi nabaviti informatički sustav porezne uprave javnom nabavom osim ako nismo odlučili izgraditi novi porezni sustav koji košta više desetaka milijuna kuna i onda će ta javna nabava se obaviti jednom. Neke informatičko i tehničke usluge obavljaju samo jedna tvrtka na svijetu IBM i to tražimo javnom nabavom, dakle, željela bih vam skrenuti pozornost gospodine državni revizori da neke od preporuka koje državni revizori daju ponekad ih i nije moguće provesti. Zbog prirode poslovanja, ne bih na taj način željela niti malo umanjiti potrebu da se preporuke provode jer moguće je i dopuštam da ima i aljkavosti po ministarstvima jer postotak neprovedenih preporuka je složila bih se, dosta visok. Ali imajući to u vidu predložila bih i založila bih se za to da u radu Državne revizije se poboljša onaj aspekt koji će državnim revizorima omogućiti da što bolje i što kvalitetnije sagledavaju stvarna zbivanja u tim ministarstvima a to je kroz različite metode obrazovanja, usavršavanja i to je sigurno jedan segment gdje bi u ime Hrvatske demokratske zajednice se željela založiti da državni ured za reviziju na tome inzistira i takve aktivnosti proširuje jer one su sigurno na korist i samog ureda ali i vrlo važnoga posla kojeg obavlja. Hvala vam lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

ovo sa strane 1. gdje se kaže da u ovom Izvješću Ured je planirano obavio 832 revizije, pa se onda kaže "financijska izvješća obavljena su za Državni proračun i 23 korisnika Državnog proračuna, 258 lokalnih jedinica, 42 korisnika proračuna, 55 trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i lokalnih jedinica, 10 neprofitnih organizacija, 11 parlamentarnih političkih stranaka, 4 nezavisna zastupnika, 5 projekata" itd. Jasno je da je ovdje riječ o obilnom poslu, koliko je to obilan posao svjedoči da baš svaku jedinicu lokalne samouprave nije moguće revidirati svake godine, da svako trgovačko društvo u vlasništvu bilo države, bilo lokalne samouprave, nije moguće revidirati svake godine, nadasve to je jedan odgovoran posao, to je nezahvalan posao, ali s druge strane ove revizije razumljivo izuzetno puno svim nama govore. Dakle, na primjer ovdje na strani 3. je rečeno da ukupni dug države bez jamstava koncem 2010. je evidentiran u iznosu 125,4 milijarde kuna, od čega je dugoročni dug od 104,6 milijardi kuna, kratkoročni trezorski zapisi 20,7 milijardi kuna, zajedno s jamstvima koje se plaćaju na teret državnog proračuna, dug je evidentiran u iznosu 133,5 milijardi kuna, računajući sa jamstvima kao potencijalnim obvezama, sveukupni dug iznosi 182,2 milijarde kuna. Nije da ne znamo u kakvim se prilikama Hrvatska nalazi ili kakve prilike nasljeđuje. Na strani 5. revizija lokalnih samouprava ili jedinica se kaže da u ovom izvještajnom razdoblju obavljanja financijska revizija u 285 lokalnih jedinica, o njihovim financijskim izvještajima i poslovanju izraženo 18 bezuvjetnih za tri županije, 10 gradova, 5 općina o čemu je nešto govorio i predstavnik Kluba SDP-a, dobili smo 266 uvjetnih za 18 županija, 112 gradova, 137 općina, te jedno nepovoljno mišljenje za općinu Veliku Kopanicu, pa onda se kaže u ukupnom revidiranom prihodu tih 285 lokalnih jedinica znači radilo se u iznosima od 20 milijardi kuna. Međutim, na što se ja želim ovom prilikom posebno osvrnuti, na ovo o čemu ću govoriti malo kasnije, to su ove revizije trgovačkih društava. Onda se ovdje kaže da u ovom izvještajnom razdoblju revizijom je obuhvaćeno 55 trgovačkih društava u kojem Republika Hrvatska ili lokalna jedinica imaju većinsko vlasništvo na dionicama udjelima od čega je je 5 društva u većinskom državnom vlasništvu a 50 u vlasništvu lokalnih jedinica i onda se navodi koliko je dato bezuvjetnih odnosno uvjetnih mišljenja. E sada kada govorimo o reviziji trgovačkih društava mene posebno zanima revizija Hrvatske radiotelevizije. Ja tvrdim bez obzira što Hrvatskom radiotelevizijom vodim sudski spor već jedno 3 godine da je to najbolja Hrvatska televizija, ako ništa drugo barem je najotvorenija, međutim, pitanje je sljedeće sada, a oni su mene nakon jednog ovakvog izvješća tužili. DA li ja kao zastupnik, da li vi gospodo kao zastupnici, a pred nama nije samo izvješće Hrvatske radiotelevizije, nego brat bratu 822 revizije, znači da li mi bez straha od jednog sudskog progona možemo progovarati o izvješću državnog revizora, da ili ne. Zbog izjave iz 2009. da se na HRT-u može kupiti gotovo svaka emisija znači nakon ovakvog jednog izvješća, evo HRT me tuži za 110 tisuća kuna, vrijednost spora je premašila 200 tisuća kuna. U izvješću Državnog ureda za reviziju a ovdje imam i o HRT-u, ali neću sada previše to to baš bi rekli Istrijani špičiti govori se što se govori, normalno da izvješće nije bezuvjetno kao što za gotovo niti jedno revidirano društvo i nije. i nije. Međutim, ono što isto tako indikativno pred nekoliko dana gospođa Silvija Luks predsjednica nadzornog odbora govori što govori, da na HRT-u hitno ima posla za policiju, USKOK, Državno odvjetništvo, da se omogućuje trgovina ispod stola itd. E sada jasno nju neće tužiti, neće tužiti niti velike stranke ali treniraju strogoću na nekom drugom. E sada što ja postavljam kao pitanje, evo imamo Ustav da vas za ovom govornicom štiti imunitet od kaznene odgovornosti za izgovorenu riječ, ali da li nas štiti i odgovornosti i za materijalnu odgovornost. Dali mi možemo slobodno razgovarati o svim tim kvalifikacijama da neće sutra doći do sudskog progona? Ako idemo u izmjenu Poslovnika i time ću ovo završiti, da li sada mimo Ustava ne znam, možemo područje ovo urediti na način da i za materijalnu odgovornost za govornicom nitko od nas ovdje ne može odgovarati. Mislim da bi to bilo logično ali vidjet ćemo što će vrijeme naprosto donijeti. Ali to je jedno pitanje koje ja bih rekao nadilazi i pitanje ovog izvješća o Državnoj reviziji. Na strani 6 ovog izvješća doslovce se kaže, ovdje se govori vrste mišljenja prema grupama, subjekta revizije pa se kaže državni proračun, proračunski korisnici, 14 uvjetno, nepovoljno išta, bezuvjetno 10 mišljenja. Kod lokalnih samouprava bezuvjetno je svega 18 mišljenja, uvjetno 266, kod trgovačkih društava uvjetno je vidimo doslovce sve, kod ovih malih u vlasništvu lokalnih ajde jedinica, tu im se posrećilo da imaju čak 7 bezuvjetna, 43 uvjetna mišljenja itd. pustimo sada i televiziju i lokalnu samoupravu i da se koncentriram na ova trgovačka društva. Potkraj 1991.godine tisuću 556 poduzeća obuhvaćenih pretvorbom imalo je 635 tisuća radnika. Poslije 2000. svega 248 tisuća. Pretpostavljam da ih danas ima i manje. O.k. dobro nije o.k. bilo je to tako, bio je rat, izgubili smo tržište ex Jugoslavije u to vrijeme neki drugi su ulazili na tržišta šta ja znam Sovjetskog saveza, Istočne Europe, kamate su bile astronomske, inflacija do Valentića bila je strašna itd. Međutim, govorim o tome jer sam eto u jednom istupu gospodina Ivana Klešića glavnog revizora primijetio i sljedeće i doslovce citiram: "Iako svi dužnosnici redovito tvrde kako državna revizija nije podnijela kaznene prijave kada bi revizori posumnjali da je u pretvorbi i privatizaciji hrvatskih tvrtki počinjeno neko kazneno djelo. Glavni državni revizor upozorava kako je podneseno 178 kaznenih prijava za neke tvrtke, kaznene prijave podnijela su druga tijela pa ih revizija nije ponavljala. Ukupno je bilo 198 tvrtki za koje su podnesene kaznene prijave". I sada ja mogu ovdje nabrajati svih tih 198 tvrtki nije da se ne zna od velikih turističkih, istarskih onih u duhanu, ne znam, u poljoprivredi itd. ali uglavnom želim upravo taj detalj ovdje posebno naglasiti. Istina razvoj je ostvarila svega 241 tvrtka. Bojim se da su ovdje ostvarili ove velike tvrtke samo u spregu politike taj razvoj, uz neki monopolni položaj na tržištu, uz sve moguće pogodnosti državne poticaje itd., itd. Međutim, ja si postavljam pitanje da li je itko od tih i tih 241 tvrtki koje su danas uspješne uopće imao nešto novaca od onih koje su privatizirali '91., '92. te tvrtke. Da li je itko mogao vlastitim novcem steći neku tvrtku sa nekih 200, 300, 500, tisuću zaposlenih itd. u trenutku kada je prosječna plaća ajde jednog direktora bila možda 300 ili 500 ondašnjih ondašnjih maraka, jednostavno nemojmo se farbati. '91., '92. Tvrdim nitko nije mogao steći, ući u posjed neke turističke tvrtke koja ima 5 ili 10 hotela, koja ima 10 ili ne znam koliko kampova, 500 ili više apartmana a da politika gospodo nije posredovala. Sve je bilo obmana i danas se sve to kroz vrijeme, kroz ovu sintagmu uspješnih tvrtki pokušava beatificirati međutim svi znamo što se dešavalo. I ono što bi svakoga od nas u u ovoj sabornici a vjerojatno i hrvatsku javnost najviše zanimalo kako će to na kraju u kontekstu ustavne odredbe o nezastarijevanju pretvorbenog ili privatizacijskog tog kriminala i završiti. E sada, ništa. Što kazati, jasno kao i ostali klubovi i klub IDS-a će podržati ovo revizorsko izvješće. Nadamo se da će se ovdje po tom pitanju nešto učiniti, iako šta ja znam sumnjam u neke spektakularne rezultate, a ono za početak što bih doista volio da se na neki način regulira, da izgovorne riječ za ovom govornicom ne može pratiti materijalnu odgovornost. Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo iz Državnog ureda za reviziju, ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Svake godine kod podnošenja izvješća o radu Državnog ureda za reviziju zapravo budem u neku ruku sretan i veseo jer ovdje imamo jedan iscrpan skup statističkih podataka statističkog materijala iz kojeg možemo doznati, zapravo stanje u ekonomiji, gospodarstvu Republike Hrvatske. Možemo doznati i pojedinačno i državne institucije i tvrtke i jedinice lokalne i regionalne samouprave, možemo doznati o njihovom poslovanju, možemo doznati o njihovom poštivanju preporuka Ureda za Državnu reviziju, ispunjavanju tih preporuka u odnosu na protekle godine gdje su uočene nepravilnosti kod posebice uvjetnih ocjena. Znamo da po metodi INTO SAIL postoje te tri, odnosno četiri ocjene. Dakle, bezuvjetna, uvjetna i nepovoljna i suzdržana. Evo zbog toga je ovaj materijal zanimljiv i uvijek se kažem veselim kada pročitam, ali se ne veselim kada nađem pri tome i određene jedinice lokalne samouprave pa i tvrtke koje su s područja s kojeg dolazim pa ih nađem u ovim materijalima tako na toj recimo žalosnoj stranici koja je baš 66. Još samo fali jedna šestica nalazim za 2010. godinu i nepovoljno mišljenje za općinu Velika Kopanica gdje se utvrdilo da nepravilnosti u sustavu unutarnje financijske kontrole, pa zatim u računovodstvenom poslovanju, pa u prihodima i primicima, rashodima i izdatcima, a i u javnoj nabavi. I ova uvjetna mišljenja, dakle ovo je nepovoljno mišljenje, i ova uvjetna mišljenja su jasno razvrstana tako kako ovdje doslovce piše prema pragu značajnosti. Prag značajnosti uočenih nepravilnosti, pa je prema metodi koja je i da kažem i međunarodni standard jasno da i ova uvjetna mišljenja zapravo predstavljaju jednu jednu neću reći opasnost, negoli te ocjene u sebi također nose brojne nepravilnosti eto koje nisu dosegnule taj prag značajnosti. Pa je zanimljivo i to da evo u, među ministarstvima koje imaju uvjetno mišljenje, Ministarstvo pravosuđa koje bi paradoksalno je da i Ministarstvo pravosuđa koje bi trebalo prema svom sastavu i prema onome što radi zapravo, prema svojoj funkciji očekivao bih bezuvjetnu ocjenu. Ali eto čak i Ministarstvo pravosuđa ima uvjetnu ocjenu. Ovdje svi klubovi do sada hvale rad Državnog ureda za reviziju. On je zaista iscrpan. Imamo materijale koji još slijede iza ovoga koji su, hajde možemo ili u kilogramima mjeriti ili centimetrima papira, debljine papira. Međutim, sjetimo se prije nekih dva mjeseca da je Vlada Republike Hrvatske najavila i tzv. nezavisnu stranu reviziju. Vidimo da ovdje u Izvješću Državne revizije piše broj zaposlenika. Dakle, strukovna ili stručna naobrazba, profili kadrova i ja nemam ni jedne riječi prigovora niti na taj profil kadrova, niti na rad naše Državne revizije. I svake godine smo to to izvješće usvajali, jer nije izvješće krivo za nepovoljne ili uvjetne ocjene, nego oni na koje se odnosi ta ocjena i njihov rad. Zbog toga se pitam, a okrećem se prema Vladi Republike Hrvatske zbog čega, ako i sam klub evo i Kukuriku koalicija, bio je HNS, SDP ovdje, zbog čega ne vjerovati Izvješću državne revizije a najavljivati 6, 7 milijuna eura za troškove tzv. nekakve strane, nezavisne revizije. li to štednja? Je li to potpuno paradoksalno kada danas, evo već sad imamo najave prihvaćanja ovoga Izvješća našega Državnog ureda za reviziju. Čemu bacanje novaca, razbacivanje novaca ako se to ostvari, a bilo je najavljeno i to dva, tri puta uporno ili su bili samo probni baloni. To ćemo još vidjeti. Dakle, ovo Izvješće koje će klub HDSSB-a prihvatiti, koje je vjerodostojno i koje objašnjava veliki broj subjekata koje je revizija prošla za 2010. godinu počevši od korisnika državnog proračuna, pa do tvrtki, jedinica lokalne samouprave, nevladinih udruga. među ostalima imamo i ove tvrtke u vlasništvu gradova, odnosno jedinica lokalne samouprave. Na primjer Razvojna agencija Slavonski Brod, pa zdravstvena ustanova Ljekarne Slavonski Brod u vlasništvu Županije brodsko-posavske, pa onda i same županije i stanja, financijska stanja u tim županijama a iz tih izvješća se iščitava da na primjer gubici 5 slavonskih županija Virovitičko-podravske, Požeške, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske iznose oko 67, ukupno U nekim drugim regijama je stanje bolje, ali o tome nekom drugom prilikom kada nije u pitanju Državna revizija. Također se u Izvješću govori da u Glavnoj knjizi Državnog proračuna nisu iskazani podaci o imovini u vlasništvu Republike Hrvatske. I onda se čudimo, a govorit ćemo još naknado o imovini u vlasništvu Republike Hrvatske kada imamo paradoksalne podatke o tome kako mnoga ministarstva, agencije, zavodi su u prostorima, iznajmljenim prostorima, a opet neki prostori, prostorije, imovina, a u vlasništvu Republike Hrvatske zjape prazni. Dakle, ova rečenica u Glavnoj knjizi Državnog proračuna, kaže nisu iskazani podaci o imovini. Zapravo nema inventure. Nije učinjena inventura državne imovine. Nadalje, u Glavnoj knjizi Državnog proračuna također nisu evidentirana potraživanja nisu evidentirana potraživanja za prihode koji se temelje na porezima i doprinosima, u ministarstvima je evidencija učinjena, ali u glavnoj knjizi nije. Prema tome ono što ovih dana stalno govorimo o nenaplaćenom porezu, o onima koji ne plaćaju doprinose, dakle to je ono što zapravo ovdje se govori da ne postoji u glavnoj knjizi. I to je ono na što Državna revizija i ovo izvješće ukazuje. I kada bismo poslušali svi oni kojih se tiče, svi oni koji podliježu državnoj reviziji kada bi imali u vidu i preporuke i ocjenjivanje, dakle dosezanje toga praga značajnosti, pravilnosti i nepravilnosti u svakom slučaju ako bi se to poštovalo u većem broju te preporuke Državnog ureda za reviziju onda se ne bi dogodilo da čitamo ovdje na stranici 3. 3. da je ukupan dug države, dakle računajući i jamstva oko 23 milijarde eura ili 182 milijarde 189 milijuna i 469 ajd da skratim tisuća kuna. To je stanje na dan 31. prosinca 2010. godine. Dakle, počevši od države pa onda o brojnim nepravilnostima i da kažem makinacijama koje Državna revizija rekao bih čak i blago kvalificira kao nešto što nije ugovoreno ili je bio loš projekt pa nešto nije upalo u taj projekt pa je kasnije ugovarano i ugovoreno, dakle jedna blaga definicija Državne revizije, a zapravo iza te blage definicije kriju se možda mnogo gore stvari koje Državna revizija i nije mogla utvrditi i ustvrditi, ali su gotovo rekao bih uobičajene u praksi, pogotovo jedinica lokalne samouprave u postupcima javne nabave gdje onda dodatni radovi i nabava prelazi 25% iznosa iznosa cijene, izvedbene cijene projekta. I to se ponavlja i to imamo ovdje u mnogim, poglavito dakle kada se radi o javnoj nabavi se spominje kod kod mnogih subjekata koje je Državni ured za reviziju revidirao i gdje su revizori i bili u tim jedinicama lokalne samouprave ili pak tvrtkama ili pak također i u i u korisnicima, kod korisnika državnog proračuna. Zbog toga kažem Izvješće državne revizije je naravno prihvatljivo, ono je iscrpno, ono daje mnogo statističkih podataka o stanju financijskom u RH u jedinicama lokalne samouprave, u tvrtkama ali daje i sliku kako se zapravo radi gdje su sve nepravilnosti koje se evo već 20 godina postojanja Hrvatske države ne ispravljaju. Iz godine u godinu čitamo jedne godine je jedna općina ili ne znam ministarstvo, a druge godine drugo ministarstvo, druga općina, županija itd. Hoćemo li se napokon urediti kao europska država? Ja sam u toj vjeri da će i ono što je Državna revizija još za vrijeme uvažene gospođe Šime Krasić utvrdila, a to je kriminal u pretvorbi i tzv. "privatizaciji" ili kako reče jedan moj prijatelj "prihvatizaciji" gdje se za male novce ili nekakve zapise bankovne prihvatile kako reče Kajin i hoteli i mnoge nekretnine, imovina koju je hrvatski narod i godinama i desetljećima i stoljećima. Zaista sada imamo temeljem Ustava RH i odredbi u Ustavu RH i zakonske i zakonske mogućnosti da se to bez obzira na protok vremena od 20 godina i sankcionira. Nadam se da će sva ova izvješća Državne revizije kroz sve ove godine u tome i pomoći. Hvala lijepa. Hvala. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavku 2. Poslovnika isteklo vrijeme u 11,08 za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Rasprava po klubovima je završena. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva na redu je gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani glavni državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovo Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu pokazuje svu nemarnost upravljanja državnom imovinom, državnim sredstvima. Pokazuje kao što je to rekao kolega Grbin govoreći u ime kluba SDP-a školski primjer kako i što ne treba raditi. A što se i sve kako radilo i kako se trošio državni novac gotovo treba imati zaista jednu neograničenu maštu za sve moguće zlouporabe koje su izvršene kroz pojedina ministarstva. Ono što bi trebalo krasiti postupanje, dakle jedne dobre vladavine, upravo se ovdje vidi. Može jedna vlast o sebi govoriti ovo ili ono, ali upravo u Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju vidi se kako je poslovala, što je radila državna administracija sa državnim, odnosno novcem poreznih obveznika. Umjesto odgovornosti i transparentnosti dakle imali smo brojna kršenja zakona. su neke manje važnosti, međutim ima takvih povreda koje Državna revizija shodno svojem jeziku jeziku upotrebljava, ali koja izazivaju ozbiljnu sumnju u počinjenje kaznenih djela. I zato se ne bih složilo uvodno što je rekao državni revizor da to nije njegova dužnost jer dužnost koja proizlazi iz Zakona o kaznenom postupku za svako državno tijelo čak za svakog pojedinca kad u svom radu ili na bilo koji način sazna da postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti dužan je to prijaviti. Dakle, i ja predlažem da se ovo kompletno Izvješće o radu Državnog ureda podnese Državnom odvjetništvu na razmatranje, ali svakako i sa posebnim akcentima koji su u ovoj raspravi povodom danog izvješća istaknuti. Na kraju krajeva kako bi se olakšao rad Državnog odvjetništva. Ako pogledamo malo kako je radilo evo porezna uprava, mislim da tu od tih podataka koji su ovdje navedeni, koliki su dugovi, tko sve duguje, navedeni, koliki su dugovi, tko sve duguje, ali to se ne odnosi samo na to nego ukupno za rad čitavog ministarstva možemo reći da se radilo po načelu vrlo skrušenom "Gospodine oprosti nam duge naše, kao što mi otpuštamo dužnicima našim". Eto, to je osnovna misao vodilja kako se radilo do sada i kako se ne ne treba nego ne smije raditi, ali to se uvijek govori ovdje to se smije, to se ne smije raditi a iz godine u godinu ponavlja se stvar. Dakle, što trebamo mi ovdje učiniti? Osim ovdje kaznene odgovornosti i sumnje u pojedina kaznena djela u postupanju svakako bi trebalo inkorporirati koja već na neki način postoje u našem pravnom sustavu a koju treba možda i zaoštriti. DA bi dužnosnici morali odgovarati materijalno upravo za svu štetu koju su svojim radom što namjernim djelovanjem, što neurednim djelovanjem ili propustom i nečinjenjem prouzročili građanima Republike Hrvatske, jer su upravljali na neadekvatan način i protuzakonito njihovom imovinom. Evo primjera o čemu ja osobno govorim već godinama, naime, od 2005. godine i odnosno 4. kada se događaj već zbio a govori se o samom Ministarstvu pravosuđa, kada je upravo dakle Hrvatska još uvijek ima ogroman broj nekretnina. Kakvo je to ludilo molim vas, iz vlastitog prostora iz besplatnog prostora ući u prostor Hrvatske radiotelevizije i zadužiti Hrvatsku za puste milijune. Dakle, tu se govori upravo o milijunima koji se godišnje izdvajaju, naime, zakup je poslovnog prostora površine 4152 metra, a ljudi koji borave u njima i rade kažu da je usput i neadekvatan. I ne samo to, nego je Ministarstvo onda utrošilo 12,5 milijuna 12,5 milijuna čak i više u renoviranje tog prostora, a kakva su nam pravosudna tijela, do tada do 2004. mi smo na uštrb vlastitih sredstava, odnosno vlastitog prostora izlazili u susret pravosudnim tijelima, a ovdje pravosudna tijela su zadnja rupa na svirali zbog čega Ministarstvo na kraju krajeva postoji da bude servis upravo svojim korisnicima tj. pravosudnim tijelima, sudovima i državnim odvjetništvima. Kako taj zakup seže do 12,408 milijuna kuna, dakle do 12,408 milijuna kuna, dakle a i drugi su prostori iznajmljeni. Dakle, kvadrati, kvadrati iznajmljenih iznajmljenih površina nisu ne možemo ih nikako drugo nazvati nego ludilo na kvadrat i tom ludilu na kvadrat treba stati na kraj. Još jedan primjer, osigurana je zgrada 2003. godine ili čini mi se još 2002. godine u zamjeni gdje je grad Split bio dužan državi, to smo uspjeli namiriti na način da smo dobili prostor pored pravnog fakulteta u Splitu, tzv. stare vjenčaonice, koja je bila apsolutno adekvatna za nedostatni prostor općinskog pa i županijskog suda i državnih odvjetništava u Splitu. Što se tada događa 2005. godine, zaista to je nešto prestrašno, dakle zamjenjuje se taj prostor za prostor koji je neadekvatan ministarstvu, gdje se od banke podiže kredit gdje bi se uložilo u opremu te zgrade, ali ulaganja i preuređenja do dana današnjega odnosno do kada je pisano ovo Izvješće nisu niti započela. Pa onda kada vidite samo to, da li je potrebno reći nešto kako su radila druga ministarstva. Možda kod, ali prije nego što prijeđem na samo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, za spomenuti je upravo koliko je ministarstvo pravosuđa potrošilo novaca za ugovore o djelu, a objašnjenje je da je bila zabrana zapošljavanja ali da inače nema interesa za zapošljavanje, pa je tako, inače je dozvoljeno eventualno tako zaposliti ljude na ugovor o djelu najviše do 2% ukupnog iznosa za plaće ali to je ovdje učinjeno u iznosu od preko 5%, naime, radi se o skoro blizu 20 milijuna kuna, naravno da su i sva povjerenstva koja su radila pojedine zakone iz ovog ministarstva bila plaćena. A znate li koliko su bila plaćena u razdoblju od 2000. do 2003. a tada je izašla više od 100-tinjak zakona iz Ministarstva pravosuđa, 0 kuna. Jer je tim ljudima bilo čast da rade upravo u Ministarstvu pravosuđa i rade temeljne zakone ove zemlje. Kroz ministarstvo vidite kod Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, naravno da Ministarstvo, ovdje piše nije ni provodilo opće izravnu kontrolu namjenskog trošenja sredstava, nego samo na temelju dostavljenih računa, dakle ništa se uopće nije ni kontroliralo. Naravno državni ured je našao i takvu situaciju da je potrebno preispitati opravdanost dodjele potpora za tako veliki broj programa i projekata putem više državnih tijela kojima je zajednički cilj razvoj konkurentnost i zapošljavanje. Državni ured ovdje kaže da se nalaže više pozornosti posvetiti planiranju, da planiranje nije bilo realno, ali isto tako potraživanja dakle, koja su trebala putem dodijeljena sredstva, putem fonda nisu bila evidentirana, potraživanja za kamate navedene kredite, a oni krediti koji su bili plasirani, pa nisu bili realizirani, nisu niti zatraženi povrati. To sve ovdje stoji. ovo su samo izvaci, svaka stranica vrvi, jednostavno vrišti od bezakonja i tome treba stati na kraj a ovom samo pričom neće se to učiniti ukoliko odgovorni ne budu snosili posljedice za svoj nerad odnosno protuzakoniti rad. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolegice Antičević drago mi baš danas da je ova tema i da ste rekli da bezakonju treba stati na kraj jednako kao što ste vi rekli da se zalažete već dvije godine za nešto. Ja već dvije godine upozoravam na Holding. Drago mi je da je danas po prvi puta jedan dnevni tisak i objavio to i naravno to su sve činjenice i istine što piše da je Zagrebački holding crni fond Kukuriku koalicije, to znamo već odavno. U nadzornim odborima ste postavili jednako kao i sada sve političke ljude. Ono da će građani u gradu Zagrebu plaćati 30% višu vodu i komunalije, zbog čega? Zato što je taj isti Holding 600 milijuna kuna u dugu, još 300 milijuna na to u dugu, to je milijardu, zato što taj isti Holding ima 38,2 milijuna za intelektualne usluge, 7,7 milijuna ima za darove, reprezentaciju, zatim za kupnju nekih 30 milijuna kuna vrijede novi automobili. Vaša kolegica Čičin Šajn uvijek pitali su ju pa zašto ne štedite? Ona se čudi, na čemu? Zašto bi kupovali ne znam pasate od 100 konjskih snaga kada smo naručili od 300? Zašto su Holding prepun takvih ljudi prepun troškova, zašto je Holding vreća bez dna. Drago mi je da je konačno jedan medij usudio se reći ono što već svi građani grada Zagreba znaju da je to doista crni fond, crna torba Kukuriku koalicije. Ingrid (SDP)** Ovakve rasprave, ja sam mislila da će biti konačno završene u Hrvatskom saboru kada se ukaže na jednu nezakonitost onda se ne govori o tome, nego a vidi i on je. Dakle, to je nešto što već zrela djeca u 5. razredu ne rade gospođo. I mi se zalažemo da i u Holdingu i bilo gdje u najmanjoj općini pa do same države i njezinih tijela i ministarstava bude sve transparentno i dobro. I to upozoravanje i na ovo je potrebno, na sve to. Ali to nije odgovor niti replika na ovo što sam govorila, inače osim u slučaju da vi ne želite ići stazama i putom gospođe Šoljić koja toliko žarko želi biti zastupnica u Gradskoj skupštini, a ne zastupnica u Hrvatskom saboru. Jurjević, replika. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Očito je da smo u velikom problemu. Naime, jasno je kako ni vojska ni policija nisu najveća zaštita nekog društva i države. Najveći zidovi i najveća zaštita razvijenog društva i razvijene države su zakoni tog društva, te države. Ukoliko ovo izvješće govori o tome da oni koji su trebali kontrolirati i provoditi zakone, a to je Ministarstvo pravosuđa su sami pali u bezakonje, onda smo zaista u ogromnom problemu, onda smo u najvećem problemu koji se može desiti, a to je da oni koji bi trebali kontrolirati da li netko krši zakone, sami krše te zakone. Čini mi se kolegice da ste za to ukazali načelno na osnovi problem našeg društva kada je u pitanju sve ono što lančano dovodi do lomljenja kičme društvu i gubljenje povjerenja građana u zakonitost društva kao takvog. Ingrid (SDP)** Pa ovo o čemu vi govorite kolege, dobrim dijelom se naslanja na onu jednu općenitost zašto hrvatski građani ne vjeruju institucijama. Kada vide ovo, kada čuju ovo, a vide u praksi što se događa i tko se po našim sudovima vuče, to su jednostavno jazavci pred sudom ili koji traže uzaludno pravdu ili je traže godinama ili pak kada se čitav sustav uperi prema nekom jadniku gdje čitava ozbiljnost represije preko policije, državnog odvjetništva, sudova, zatvora preko nekoga koji je eventualno oštetio ili nekoga ili neku firmu ili državu za neki beznačajni iznos. Daleko od toga da se time država ne bi trebala baviti, ali onda ljudi kažu, a gdje je tu pravda i tko odgovara onda pred našim sudovima i čime se to onda država po svojoj represiji bavi kada je moguće ovako se ponašati i nikome ništa. Dakle, to je već poslovica ne samo naše zemlje nego mnogih zemalja, kada se otuđe i pronevjere na bilo kakav način milijuni to postaju uglednici, a ova sirotinja za nju je i izmišljeno i pravosuđe i zatvori. Hvala gospodine potpredsjedniče. Glavni državni revizore sa suradnicima, predstavniče Vlade. Svake godine kada raspravljamo o izvješću Državnog ureda za reviziju zapravo konstatiramo kako je u toj godini Državna revizija obavila jedan obiman i vrlo težak ja bih rekla posao. Ovdje se konstatira da su obavljene 832 revizije, da je obuhvaćeno 527 subjekata i 2 projekta i da je revidirano 178 milijardi kuna vrijednosti što je velik dio društvenog bruto proizvoda. Zapravo naša Državna revizija kontrolira godišnje 50 pa i više posta ukupnog BDP-a. to govori zapravo ili o niskom društvenom BDP-u odnosno visokom udjelu države, lokalne i regionalne samouprave i državnih poduzeća koji preraspoređuju BDP. Također Također konstatiraju nešto što nije dobro, a to je da se preporuke i nalozi koji oni daju nakon svake revizije revidirani subjekti ne provode. Ovdje je pokušala kolegica kolegica Dalić reći da su oni nekada ne provedivi. Ako su neprovedivi onda treba mijenjati stanje, dakle ne može se reći imamo samo jednog takvog dobavljača i ne možemo raspisivati javnu nabavu. Pa postoje i druge mogućnosti kako to rješavati možda onda treba mijenjati i zakone ako je to tako. Zapravo ovo izvješće ne bi smjelo biti točka dnevnog reda Hrvatskoga sabora. Mi ovdje raspravljamo dan, čitav dan ponekada, govorimo o mnogim stvarima koje se iz godine u godinu ponavljaju, a ovo je zapravo mora biti najbolja informacija našim građanima o trošenju poreznog novca ali i upravljanju državnom imovinom, jer oni su vlasnici te imovine i oni su korisnici toga novca. Ne možemo ovdje pričati ni o Vladi ni o Saboru, njima je samo povjereno da upravljaju takvim novcem. Iz godine u godinu iste stvari se ponavljaju, mada treba reći ako gledam od onog prvog nalaza iz '95. godine napredci su značajni pogotovo u evidencijama. uz to da kontrolira evidencije, odnosno poslovanje pojedinih subjekata unutar koje revidiraju Državni ured za reviziju zapravo treba ocjenjivati ekonomičnost, učinkovitost korištenja takvih sredstava. Državni ured to u zadnjih nekoliko godina i radi i mislim da bi ga trebalo osposobljavati na takav način da možda i nećemo imati svaku godinu reviziju na primjer jedinica lokalne samouprave, petstotinjak općina, malih općina, gradova i županija koji negdje koriste 9% ili 10% poreznih sredstava. To je veliki napor za ljude koji to moraju obaviti, a onda nam promiču ne znam ogromni iznosi sredstava u državnim poduzećima, javnim poduzećima, pa i u ovim projektima koje sve više ćemo imati što se tiče Europske unije. počet ću od unutarnje revizije ili unutarnje financijske kontrole. Odluka je Vlade iz 2009. godine da se unutarnja revizija mora biti uključena u jedinice financija i proračuna. Međutim, to kod svih korisnika nije tako bilo i to se konstatira. Također se konstatira da aktivnosti unutarnje kontrole su usmjerene na upravljanje rizicima, ali oni često na tom području to ne rade. I dakle, tu bi trebalo staviti akcent, dakle upravljanje rizicima, a to je nešto što je poznato u bankarskom sustavu i sve je izraženije. Trebalo bi biti i unutar državnoga proračuna i njegovih korisnika. Također se konstatira da revizori unutarnje kontrole češće i više su angažirani na projektima revizije projekata Europske unije nego na nacionalnim sredstvima što je dobro, jer na taj način zapravo i učimo kako koristiti sredstva fondova Europske unije ali ne smijemo zanemarivati i ovaj dio koji se odnosi na nacionalna sredstva. Kod planiranja iz godine u godinu napredak ali još uvijek imamo loše planiranje, a da ne bismo išli u reviziju, odnosno u rebalans proračuna, onda zadnjih godina donosimo Zakon o izvršavanju državnog proračuna odluku da Vlada može samostalno prerarspoređivati gotovo cijeli proračun osim računa financiranja, na što mi ukazujemo da nije dobro a poslije ću reći kako onda zapravo i neke stvari nam pobjegnu. Što se tiče računovodstvenog poslovanja, mislim da su tu najveći napredci od onoga kad smo imali da praktički se dešavalo nešto što knjigovođa kaže neuredno knjigovodstvo. Toga više nemamo, ali imamo problema kod prihoda i rashoda što se tiče planiranja, što se tiče naplate potraživanja. Dakle, ne poduzimaju se dovoljne mjere da se naplate potraživanja a kod rashoda imamo neracionalno ili pak nenamjensko trošenje sredstava. Reći ću to samo na primjeru recimo Ministarstva regionalnog razvoja. Na dvije stavke što se tiče Ugovora o djelu, umjesto 2% iznosa plaća korišteno je 10,7% iznosa, mase iznosa plaća za takve ugovore. Nikakvoga razloga da se to tako radi nema. Istovremeno što se tiče isplate naknade za prekovremeni rad također se je došlo do prekoračenja suprotno Zakonu o radu, nepravilnosti koje su se pojavile i godinu dana ranije. Dakle, i na što su bili upozoreni i onda nije čudo što se kažem više od 50% ili 50% takvih naloga ne provodi. Imovina je posebni problem. Mi u 20 godina naše samostalne države nismo uspjeli identificirati imovinu kojom država raspolaže, pa niti ono, čak niti lokalne jedinice često ne znaju kojom imovinom raspolažu. To je problem od početka, popis imovine i obveza. Postoji neusklađenost u pojedinim evidencijama. Državna imovina uglavnom je izvan funkcije ili se loše gospodari, a ujedno se koristi najam za potrebe državnih institucija. To je i pitanje svrsishodnosti i pitanje ekonomičnosti, ali zaista je ovo vrijeme kad bi trebali ustrojiti evidenciju i znati točno s čime država raspolaže. O javnoj nabavi zapravo se uvijek i najviše raspravlja. Ja ću samo reći da u ovoj godini je revidirano milijardu, 2 milijarde i 221 milijun kuna što je značajan iznos. Ali kad bi se tu uključila još i javna poduzeća koja nisu ove godine revidirani to je vjerojatno dvostruko ili možda i trostruko veći iznos. Kod državnih jamstava, da dođe do ovakvog prekoračenja od 64% zapravo je nedopustivo i to je nešto što Sabor, preko čega Sabor ne bi trebao proći. Naime, s obzirom da nije bilo rebalansa proračuna jer je to Vlada mogla učiniti samostalno jer joj je takvo ovlaštenje Sabor dao nije mogla prekoračiti jamstva nego je morala doći ovdje u Parlament sa izmjenom Zakona o izvršavanju državnog proračuna. I kad govorimo o odgovornosti tko je odgovoran da prijavljuje ovakve nepravilnosti. Koliko ja znam Državni ured za reviziju nakon ovakvih rasprava dostavlja sve nalaze Državnom odvjetništvu. Ali najveća odgovornost za poduzimane mjere ima Hrvatski sabor i predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ako se mi zadovoljimo samo time da ovdje raspravljamo, da donesemo eventualno nekakve zaključke, a da kasnije ne analiziramo, odnosno ne provjeravamo što stoji iza tih zaključaka, kako su oni realizirani i dalje ćemo iz godine u godinu pričati o jednim te istim nepravilnostima. Hvala. Gospođa zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Nema je. Gubi pravo na riječ.

Ja ću se osvrnuti u današnjoj raspravi prvenstveno na revizije financijskih izvještaja jedinica lokalne samouprave i njihovo poslovanje. Dakle, vidjeli smo da je provedena revizija za 285 jedinica od čega je dano 18 bezuvjetnih i 266 uvjetnih mišljenja i jedno nepovoljno mišljenje. Od provedenih revizija na području Virovitičko-podravske županije, gradovi, općine i sama županija, jedino bezuvjetno mišljenje izraženo je na Financijski izvještaj i poslovanje Općine Mikleuš. Ostale jedinice, što uključuje gradove Orahovica, Slatina, Virovitica, općine Crnač, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Voćin i Zdenci kao i sama Virovitičko-podravska županija imaju uvjetno mišljenje. Žalim što na području ove županije nije provedena još i revizija financijskih izvještaja i poslovanja Općine Pitomača koja je sa 10,5 tisuća stanovnika šesta najveća općina u Hrvatskoj kako bismo vidjeli te podatke i revizijsko mišljenje. Ali se nadam evo možda sljedeće godine budemo imali i to. Dopustite mi samo sada nekoliko riječi o prihodima proračuna o kojima je bilo riječi u izvješću revizije koji se raspodjeljuju lokalno. Dakle, promatrala sam porez na dohodak, odnosno njegovu raspodjelu i udjel u ostvarenim prihodima u proračunu, a s obzirom na to naravno da je porez na dobit u cijelosti prihod državnog proračuna, dakle u smislu poreza na dohodak situacija je sljedeća: udjeli općine, odnosno grada su 55%, županije 15,5%, decentralizirane funkcije 12%, pomoći izravnanja 17,5%. S time da jedinica lokalne samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije imaju pravo na dodatne udjele u porezu na dohodak u različitim stopama npr. najviše 3,2% za zdravstvo, a najmanje 0,5% za centre za socijalni rad. Ako pak promatramo tablicu ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak za 2010. godinu po pojedinim županijama plus Grad Zagreb može se primijetiti da postoje velike razlike u udjelima jedinica lokalne samouprave u ukupnom prihodu. Te razlike u pravilu prate općenito veličinu i gospodarsku snagu npr. pojedine županije, grada i općine na njihovom području. One ovise naravno i od veličine proračuna, od broja stanovnika, od udjela u BDP-u, od stope nezaposlenosti i niza drugih U toj navedenoj tablici apsolutni rekorderi na začelju po udjelima su ponovno Ličko-senjska i Virovitičko-podravska županija koji bilježe najniže udjele u ostvarenim prihodima poreza i prireza na dohodak. Tako je u samoj Virovitičko-podravskoj županiji udio prihoda 2,2%, u gradovima 0,6%, a u općinama 1,7%. Samo za usporedbu Primorsko-goranska županija sudjeluje u tim prihodima sa gotovo 10%. Ista je situacija i u odnosu na prihode od poreza na promet nekretninama. Najniži udjel u ostvarenim prihodima opet ima Virovitičko-podravska županija. Dakle, zajedno sa Ličko-senjskom županijom čiji proračun iznosi nešto preko 49 milijuna kuna Virovitičko-podravska županija sa 61 milijun kuna te Požeško-slavonska županija sa 69 milijuna te te tri županije svrstavaju se na začelje svih korisnika. Ta činjenica nije naravno novog datuma, to su podaci s kojima raspolažemo već godinama. Međutim, smatram da je potrebno s povećanom pažnjom pristupiti ovom problemu posebno u svjetlu rasprave o decentraliziranoj državi. U svakom slučaju ako želimo imati decentraliziranu državu jedinice lokalne samouprave trebale bi biti donekle ravnomjerno razvijene ili barem dobiti priliku da taj razvoj postignu. Dokle god postoji nekoliko županija poput spomenutih kojima se umanjuje značaj zbog premalih udjela u proračunskim prihodima jednakomjernog razvoja neće biti. Koje je sad rješenje tog problema? Pa prvenstveno ja smatram da su potrebna ta intenzivna ulaganja, dakle u ta područja, po mogućnosti strateško usmjeravanje novih investicija baš tamo. Nove investicije, zajedno sa pojačanom potporom i pomoći države, upravo ovim jedinicama lokalne samouprave ključni su momenti kojima ćemo izbjeći i spriječiti daljnje pasiviziranje ovih krajeva. Ukoliko se postigne zamah u oporavku i razvoju na području Istre, Primorja i sjeverne Hrvatske, a istok Hrvatske ostane tapkati u mraku dogodit će se nepremostive razlike i imat ćemo jedinice lokalne samouprave koje apsolutno neće imati izgleda da ikada imaju pozitivnu bilancu poslovanja i bit će pretplaćene na uvjetna mišljenja ili nepovoljna mišljenja Državne revizije ako zbog ničega onda zbog prezaduženosti i prevelikog nesrazmjera između prihoda i rashoda. Statistika je nemilosrdna oblast i u promatranju i razumijevanju ovih podataka potrebno je uzeti u obzir sve faktore ako dajemo ocjenu u doprinosu i značaju pojedinih jedinica lokalne samouprave, to je u principu bio razlog zašto sam o ovome govorila. Na kraju, želim istaknuti kako svaku nezakonitost, nepravilnost i aljkavost u poslovanju jedinica lokalne samouprave treba nakon što su one utvrđene naravno uputiti na ispravak preporukom čije ispunjenje treba naravno i kontrolirati nakon toga, ali također treba tamo gdje je potrebno uputiti u proceduru utvrđivanja odgovornih osoba za navedene nezakonite radnje te mislim da naravno u tom dijelu vaš dio je završen, tu ostaje sve na radu Državnog odvjetništva, ali očekujemo i možda u sljedećem Izvješću o radu državnih odvjetništava i rezultate na tom području. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš, izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče, glavni državni revizore sa suradnicima, predstavniče Vlade, kolegice i kolege. Pa za ovo revizorsko izvješće možemo onim revizorskim rječnikom reći da zaslužuje bezuvjetno mišljenje kao što je to bilo i ranijih godina kako zbog tog jednog zaista kvalitetno obavljenog posla tako i zbog vjerodostojnosti i zbog reprezentativnosti. Naime, reprezentativnost ovom izvješću osigurana je činjenicom da je Državni ured za reviziju pregledao zapravo korisnike koji su raspolagali vrijednošću od preko 178 milijardi kuna, a to je kao što smo već čuli zapravo više od polovice BDP-a. Dakle, možemo slobodno reći svaka druga kuna BDP-a je prošla kroz ruke Državnog ureda za reviziju. U kontinuitetu od 17 godina Državni ured za reviziju kao jedno samostalno i neovisno stručno tijelo vrlo profesionalno odrađuje taj jedan ogroman i vrlo zahtjevan posao i redovno se, ponavljam, potvrđuje kao snažna karika u lancu kontrole javnog novca i zaštite državne imovine bez obzira što zapravo po zakonu nema tu jednu represivnu funkciju. Zastupnici u Hrvatskom saboru bili su svih ovih godina jedinstveni u tom stavu bez obzira da li se radilo o poziciji ili opoziciji da su takva izvješća odlična, da su kvalitetna i redovno su im davala svoju podršku. Međutim, ono što se moramo pitati svake godine kada to izvješće pročitamo da li se ostvaruje onaj primarni cilj Državne revizije a to je da se smanji broj utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti na terenu. dakle unatoč jednom takvom kvalitetnom radu državne revizije nepravilnosti i nezakonitost još uvijek ima jako puno i jedan od pokazatelja koji govore u prilog toj tvrdnji je visok postotak uvjetnih ocjena i mišljenja o poslovanju revidiranih subjekata. Evo u 2011. godini takvi uvjeti i mišljenja je bilo 85% od ukupnog broja izvršenih revizija prema svega 15% danih bezuvjetnih mišljenja, i taj omjer 85% uvjetnih prema 15% bezuvjetnih uz mogli bismo reći uz zanemariv postotak nepovoljnih mišljenja zapravo je uz mala određena odstupanja je iz godine u godinu konstanta. Dakle, to je jedna konstanta. Istina je treba reći da revizorsko mišljenje po svojoj definiciji više upućuje na pozitivno mišljenje, na pozitivan stav nego na negativno međutim, istovremeno ono jasno ističe razloge zbog kojih se daje upravo takvo mišljenje uvjetno, a s tim da se i vrlo precizno kvantificiraju financijski efekti tih utvrđenih nepravilnosti. Postavljamo si pitanje zašto je situacija takva i zašto nema bitnih promjena. Pa jedan od mogućih odgovora daju zapravo podaci o tome kako se revidirani subjekti odnose prema preporukama koje im daje Državni ured za reviziju, kolika je spremnost tih subjekata da uvažavaju te preporuke i mišljenja i tako zapravo smanjuju rizike u svom budućem poslovanju odnosno u onome što rade. U reviziji izvršenoj tijekom 2010. godine izdana su ukupno 2043 naloga i preporuke, međutim samo njih 901 je izvršen. Dodaju li se toj brojci još 124 naloga koja su u postupku izvršenja, tada možemo reći da je izvršeno ili će to biti točno 50% naloga i preporuka. NO, to istovremeno znači da 50% preporuka i mišljenja nije izvršeno, dakle da se po njima nije postupilo, svaki drugi nalog, svako drugo mišljenje Državnog ureda za reviziju je ostalo neizvršeno. U 2011. izdano je čak 44% više naloga i preporuka nego u 2010. njih 2935, u izvješću sljedeće godine vidjet ćemo koliko se od tog broja i preporuka i mišljenja uvažilo, izvršilo i hoće li opet polovina od toga ostati mrtvo slovo na papiru, dakle iz godine u godinu situacija se zapravo ponavlja, Državni ured za reviziju izdaje sve veći broj naloga i preporuka za ispravljanje nepravilnosti u poslovanju javnim novcem ali se svaki drugi nalog, odnosno svaka druga preporuka ne izvršava, ona se naprosto ignorira. Ignorira se posao stručnih ljudi koji plaćaju porezni obveznici, da bi se sljedeće godine ti stručni ljudi ponovno iscrpljivali i trošili proračunski novac detektirajući iste nepravilnosti, i da bi 85% revidiranih subjekata ponovno dobilo uvjetna mišljenja. Posao Državne revizije možemo slobodno to reći u Hrvatskom slučaju doista je sizifov posao. Čak se ni područja s najvećim brojem utvrđenih nepravilnosti ne mijenjaju. Eto najproblematičnijom se i dalje pokazuje lokalna razina, od ukupno 285 revidiranih jedinica lokalne samouprave, samo njih 18 dakle nešto više od 6% dobilo je bezuvjetno mišljenje, čak njih 266 što je više od 93% dobilo je uvjetna mišljenja, s tim da eto jedna jedinica dobila i negativno mišljenje. Sljedeći problem kada je riječ o lokalnoj samoupravi su u i trgovačka društva u njihovom vlasništvu odnosno gdje je jedinica lokalne samouprave osnivač, njih 43 dakle opet u jednom ogromnom postotku od 86% dobilo dobilo je uvjetna revizorska mišljenja, a samo njih 7 od ukupnog broja revidiranih ili 14% dobilo je bezuvjetna mišljenja. Čak ako se dio propusta pripiše toj jednoj nedovoljnoj stručnosti lokalne administracije, ovo je ipak previše i zaista neprihvatljivo. Međutim, ako se respektira revizorsko načelo o materijalnom značaju revidiranih područja onda je daleko gora situacija od ove na lokalnoj razini ona na državnoj razini prije svega na ministarstvima. Naime, poznata je svima činjenica da jedinice lokalne samouprave raspolažu sa tek nešto više od 10% javnog novca a da zapravo sa 90-tak posto raspolaže država. Dakle, od ukupno 16 ministarstava samo njih 6 je dobilo bezuvjetno mišljenje, a čak njih 10 uvjetno. Ono što je najproblematičnije, najveći broj njih su trajni recidivisti, već čitav niz godina u kontinuitetu oni dobivaju uvjetna mišljenja. Ono što je zapravo izuzetno problematično da jedan veći broj tih ministarstava raspolaže upravo ogromnom imovinom kojom se gospodari izuzetno loše, reklo bi se gotovo šlampavo. I to bi moglo navesti na zaključak da je država loš gospodar, međutim, treba biti precizan loša država je loš gospodar. Problem svih problema o kojemu je danas bilo nešto rečeno što država uopće ne zna kojom imovinom ovog trenutka raspolaže jer nema niti cjelovit registar imovine, a ni jedinstven informatički sustav za praćenje te imovine. Dakle, dok s jedne strane tisuće nekretnina u državnom vlasništvu zjapi prazno i doslovno propada s druge strane se troši ogroman novac na najam poslovnih prostora. za jedan broj tih objekata godinama nisu zaključeni ugovoru o najmu ili zakupu, potraživanja za stanove na obročnu otplatu ne iskazuju se u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima, ne poduzimaju se mjere naplate potraživanja koja iznose desetke milijuna kuna a ne pokreću se pravodobno ni sudski postupci pa najveći dio tih potraživanja niti nikada neće biti naplaćen jer su dužnici u međuvremenu završili u stečaju. Jednom riječju novac doslovno curi kroz prste ovoj državi i moram reći da zvuči pomalo nevjerojatno da ovakvo neodgovorno gospodarenje javnim novcem odnosno državnom imovinom ministarstvo dobiva od državnog ureda za reviziju uvjetna mišljenja. Ja mislim da oni zaslužuju negativna mišljenja redom i to prvenstveno zbog toga što su recidivisti, što se godinama ne popravljaju, a drugo upravo zato što raspolažu tom jednom ogromnom materijalnom imovinom. Hvala lijepa.

Pažljivo sam čitao ove opsežne materijale i pridružit ću se svim čestitkama moje prethodnice u savjesnosti kojom je ovo izvješće napravljeno. Međutim, jednu stvar čini mi se nisam uspio primijetiti. Ovo je javni dokument, ne piše nikakvo ograničenje tajnosti, ali trebalo bi pisati jedna važna rečenica, ovo je dozvoljeno samo za čitanje ljudima jakih živaca. Nemojte misliti da pri tome mislim na kasne televizijske emisije, nego ću to ilustrirati onim što u izvješću piše, a mislim da je jako zabrinjavajuće i pomalo smeta nedostatak interesa javnosti za ono što u ovom materijalu piše. Evo samo da pogledamo stranicu 3. Kaže ovako "Revizijom je utvrđeno da financijski planovi nisu realni ili cjeloviti. Prihodi i rashodi pojedinih aktivnosti nisu realno planirani itd." "U glavnoj knjizi državnog proračuna i dalje nisu evidentirana potraživanja za prihode koja su na temelju Zakona o prihoda i državnog proračuna". Još malo dalje piše "Revizijom je utvrđeno da evidencija o zaduženjima i naplati poreza javnih davanja koje su ustrojene u nadležnim upravnim Ministarstva financija nisu pouzdana". Još dalje piše "U glavnoj knjizi državnog proračuna nisu iskazani podaci o imovini u vlasništvu RH". U 24 reda ovo. U 24 reda ovo. Okrenimo stranicu. Na sljedećoj stranici imamo najmanje 5 stvari koje su krajnje problematične i pozivaju na uzbunu. Kaže se u financijskim izvješćima iskazani prihodi i rashodi su samo oni koji su plaćeni, a koji nisu prebacuju se na sljedeću godinu. Sljedeće, "nisu poduzimane sve zakonske mjere za naplatu potraživanja". Pa onda sljedeće, "revizijom je utvrđeno da pojedini rashodi plaćeni s pozicija financijskog plana proračunskog korisnika na kojima je preostalo slobodnih sredstava, a ne na teret pozicija na koje se odnose. U okvirima rashoda za usluge najveće nepravilnosti odnose se na rashode ugovora o djelu". Da dalje skoro i ne idem. Još bih samo spomenuo da se isto ponavlja i kod revizije jedinica lokalne samouprave, da se slično sasvim ponavlja i kod revizije drugih korisnika proračunskih sredstava. Čak u jednoj još više zaoštrenoj dramatičnoj formi. Kaže "u pojedinim revidiranim subjektima blagajničko poslovanje nije obavljeno u skladu s odredbama proračuna. Isplate troškova službenih putovanja u obračunu troškova napravljano je bez pribavljenih dokumenta i sl. popis imovine je nepotpun isto tako se odnosi na obaveze. Nisu naplaćivani određeni prihodi, nisu dospjela potraživanja za koja postoje mjere prisilne naplate", što u svega 4 stranice da dalje i ne idem. Izvješće Državne revizije podsjeća na ono što je dijagnoza i laboratorijski podatak kada idete na sistematski pregled. U nekim slučajevima ponavljaju se dijagnostikom utvrđene nedostaci, ali vrijeme prolazi i ako ste godinama imali loše pokazatelje tlaka, šećera ili drugih, nakon nekog vremena to više nisu samo pokazatelji stanja zdravlja nego stanja propasti određenog tijela, više nismo ni mladi ni snažni, nego smo ugroženi. U ovom slučaju podaci prije svega ukazuju na stanje u kojoj je nova vlast preuzima svoje obaveze. Ona preuzima to u stanju potpune nesređenosti prihoda i rashoda koje je utvrdila Državna revizija, načina poslovanja i enormno visoke nezakonitosti. Narod bi upotrebio druge i čvršće i oštrije riječi, da se na to ukaže. U ovoj raspravi u Saboru prevladava jedan vrlo miran ton, ali rezultati dijagnostike pokazuju sasvim jasno da smo mi zapravo suočeni sa jednom enormnom i svim neodgovarajućom situacijom u našim državnim sredstvima raspolaganjem imovine. Samo da ilustriram i time ću završiti. Gospođa Zgrebec je ukazala na to na koji način je izvršena zapravo jedna kvazi zakonita izmjena u izvršenju državnog proračuna gdje su državna jamstva porasla za 64,1% u odnosu na ono što je bilo predviđeno. Tu znači da je prividnom izmjenom zakonitim učinjeno ono što je ekonomski katastrofa. Taj iznos sredstava je otprilike onaj iznos sredstava kojim je gospodin Linić ministar financija ovdje neki dan opravdavao učinjene uštede, govorio je da ne može više. Pa što je ovo? Itekako može više, itekako treba bolje.

Netočan je navod i vaša klasifikacije i što se tiče izdanih jamstava. Tek toliko da znate jedno od izdanih jamstava o kojima se ovdje zbog kojih se povećalo grad Rijeka je rekao da će oni iako nemaju nikakvu zakonsku ovlast dati jamstvo 3. Maju, a sada kada ga je dala država onda je to protuzakonito onda je to skandalozno. Stvari se naprosto moraju nazivati istim jezikom bez obzir tko ih čini. A ta povećanja tih jamstava se isključivo odnose na brodogradnju. A stav Kukuriku koalicije što se tiče brodogradnje i huškanja radnika u brodogradnji se zna kakav je bio. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik, potpredsjednik Doma Milorad Batinić. Izvolite Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine glavni državni revizore, kolegice i kolege. Prethodnice i prethodnici zastupnici manje-više složit ću se s njima da se ovom izvješću da bezuvjetno mišljenje, terminološki gledano. Međutim što se tiče same metodologije i bezuvjetno, uvjetno i nepovoljno mišljenje sugerirao bih, a kasnije ću elaborirati zašto da se i u tom dijelu metodološki malo terminologija promijeni ili da pokušate ocjenjivati ocjenama od 1 do 5. Ciljevi osvrnut ću se kroz svoju diskusiju na reviziju u lokalnim sredinama znači općinama, gradovima, kao gradonačelnik već drugi mandat svake godine mi dolazi revizija koja traje od tri do pet mjeseci. Neka dolazi i dalje i podržat ću uvijek, makar nikada do sada nisam dobio bezuvjetne mišljenje kao gradonačelnik, odnosno na rad službi, a mislim da su prije svega razlozi usudit ću se kazati benigni. Utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, analizirati ostvarenje prihoda i primitaka, te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom, provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, te provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje lokalnih jedinica. Ovaj gledajući brojčano 18 bezuvjetnih, 266 uvjetnih, 1 nepovoljno mišljenje kad bi gledali statistički unatrag nekoliko godina mislim da nema neke velike razlike iz godine u godinu. Statistički gledano je jedan trend koji nije dobar. Tu smo se manje-više svi složili oko toga. Htio bih, znam da po zakonu možda nije trenutno to tako, ali sugerirao bih da osim bih da osim izvješća, znači revizije da imate i nekakve alate ili da pojednostavim da imate i štap i mrkvu, ne samo na temelju davanja mišljenja, sugestija, prijedloga. Jer obično svi znamo, ne bih htio zvučati radikalno da me ne bi kolege načelnici, gradonačelnici shvatili, međutim kad se nekoga udari po džepu onda najbolje zna ispravljati greške. Isto tako bih sugerirao da se kroz možda promjenu metodologije i samog pristupa revizije, znam da imate različiti pristup gradovi, srednji, veliki, mali, općine itd. Međutim, isto tako htio bih da, moja sugestija bi išla u tom smjeru da imate jedan drukčiji pristup na način da ne idete cjelovito analizirati, jer to je izuzetno skup posao, zahtjevan posao koji iziskuje punu koncentraciju vaših ljudi kada su na terenu, psihički ih vjerujem da ih uništava kada moraju kompletno blagajnu, knjigovodstvo, bilo što pregledati, da se napravi najprije pristup blic kontrole. Ako se utvrde nepravilnosti na jednoj višoj razini, da se da da ide dubinski. Jer mislim da svoje vrijeme i svoje znanje koje posjeduju vaše službe upravo bi nam trebalo, jer na bazi ovog izvješća praktički 15% lokalnih zajednica radi po propisima. To je zabrinjavajući podatak. Pa da na neki način u dogovoru sa Ministarstvom financija da radite i jedan vid edukativnih sadržaja u jedinicama lokalne samouprave upravo na način, znam da nikad neće bit da svi imamo bezuvjetna mišljenja. Ali da na neki način i službe koje rade u općinama, gradovima, županijama da ih educirate, upoznajete redovitije sa novim zakonskim propisima. Jer velim, ima jedan dio tih nepravilnosti, znam da niste savjetodavno tijelo ali sugeriram, sugeriram jer vaše mišljenje će se tražiti. Naravno ovaj Sabor ima sve materijale kada će se raditi izmjene Zakona o jedinicama lokalne i područne samouprave. Vaša mišljenja će biti više nego potrebita u tom dijelu. Ono što bih htio samo skrenuti vjerojatno je nekakva pogreška na stranici 30. Bezuvjetno mišljenje pa nabraja neke gradove, pa vidim piše uvjetno u zagradi. Da li je to greška prethodna godina. Dobro. Ja se ispričavam. Ono što sam htio napomenuti samo u rashodovnom dijelu jer je meni bilo takvo mišljenje dato u gradu. Znači, što se tiče pokrića manjka prihoda primitaka nad rashodima. Da. Svima nama je u zadnje, pogotovo u 2010. godini bio pad prihoda od projekcije koje smo dobili od Vlade da radimo proračun. I konkretno dobio sam uvjetno mišljenje samo iz jednog razloga što nismo napravili plan sanacije manjka prihoda koji je bio u proračunu za 2011. Godinu. Znači praktički tako reći može se kazati i bezuvjetno. Isto tako sugestija što se tiče, piše Program održavanja komunalne infrastrukture i programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture se ne odnose ili ne sadrže pojedine elemente propisane odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Konkretno, kod mene ima 120 km nerazvrstanih cesta. Od toga ima jedan dio, jedno njih 30 km šljunčanih. I ja bih praktički za svaku dionicu kroz Program održavanja komunalne infrastrukture morao navesti koliko će rječnikom kubnih metara šljunka ići na pojedinu dionicu. Ljudi vjerujte to je nemoguće. Nemoguće jer se to održavanje radi s obzirom na financije koje imamo u proračunu isključivo interventno, znači ukoliko dođe do tolikog poremećaja u prometu na tim cestama tada interveniraš. Ono što bih htio isto sugerirati, a rekao sam i uvodno što se tiče same metodologije ocjenjivanja. Gledam recimo grad Čakovec sa križićima je obilježeno ono što nije dobro. Sustav unutarnjih financijskih kontrola križić, računovodstveno poslovanje ili bih rekao minus, upravljanje imovinom minus. Znači, nema niti jedne pozicije koju ste ocjenjivali da je pozitivna ocjena. Dobio je uvjetno mišljenje. Gledam grad Ivanec, naravno njega ću istaknuti, svagdje ima pluseve osim rashodi i izdaci, a rekao sam zašto iz jednostavnog razloga jer je u proračunu za 2011. godinu stavljeno je bilo, a nije napisan poseban dokumenat kako ćemo sanirati taj manjak prihoda. Ukazujem na to da nije isto ako imate 5 minusa ili ako imate 1 ili 2 ili 3, a vjerujte mi da nije niti jednostavno …/Govornik se ne razumije./… pred svoje građane i isto to tako im objašnjavati. Kažu imaš isto kao i onaj koji je u kriminalu, a ima i susjedni grad kod mene isto tako, gdje se konstatiralo i Državno odvjetništvo radi, ali ne po nalogu revizije, ne po nalogu revizije. Nije revizija ta koja je inicirala kriminal u tom gradu, a vidim da je praktički isto dobio uvjetno Sugeriram zato da pokušate metodologiju promijeniti, a isto tako da se izborite da budete i savjetodavni. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dan Špicer. Izvolite.

radu Državnog ureda za reviziju u 2010. godini. Pa bih rekao na početku kako smo neki dan saznali da je inspekcija zatvorila kultnu zagrebačku "Tvornicu kulture" jer se troje stanara žalilo na buku. Znamo i kako mnoge firme, dakle događalo se da su bile globljene zbog omanjih prekršaja u poslovanju iako pritom nisu nikome nanijele nikakvu financijsku niti bilo kakvu drugu štetu, ali uhvaćene su u prekršaju i to su platile. Znamo da ako vam u blagajni inspekcija primjerice pronađe i kunu više od obračunatog da ćete vjerojatno platiti kaznu nekoliko tisuća kuna, može vam se čak desiti da vam zatvore kafić. A sada temeljem upravo ovog izvješća koje nam je danas na klupama znamo po prvi puta i službeno kako je poslovala državna administracija 2010. godine. A poslovala je u najmanju ruku, dame i gospodo, neodgovorno, netransparentno i u mnogočemu nezakonito. Upravo oni koji su se kleli u nužne mjere štednje i osobnim primjerima požrtvovnog odricanja od voda s okusom dokazivali svoju enormnu štedljivost istovremeno su zadužili državu za dodatne milijarde. Podijelili su isti ti i preko 3 milijarde kuna jamstava više nego što je to Zakon o izvršenja proračuna dopuštao. Financijski planovi većine korisnika proračuna, to se prvenstveno misli na ministarstva, sudeći po izvješću uopće nisu bili realni. U javnoj nabavi Državna revizija pronalazi cijeli niz nepravilnosti i nezakonitosti. Rade se direktna ugovaranja bez natječaja, izvršitelji usluga započinju sa obavljanjem usluga i prije objave samog natječaja što samo može značiti da su natječaji pripremani unaprijed, da su dogovarani unaprijed i da su namješteni. Radovi i usluge, dame i gospodo, nešto što je općenito poznato, a sada se temeljem ovog izvješća i dokazuje, izvodili su se po puno većim cijenama od početno ugovorenih što se naknadno nezakonito rješavalo i kompenziralo aneksima ugovorima i to na nezakonit način. Prema rezultatima revizije stječe se rekao bih bizaran dojam da se državna administracija na neki način otela kontroli i da vodi neku svoju paralelnu politiku u paralelnom svemiru jer dok u isto vrijeme, govorim o 2010. godini, Vlada Jadranke Kosor ubire harač, poziva na sveopću solidarnost, štednju, štedljivost pijući pritom samo običnu vodu bez okusa, ministarstva se natječu u potrošnji i rasipništvu. Kao da postoji neka tajna igra. Tajna igra u kojoj pobjeđuje ministarstvo koje potroši najviše novca i to po mogućnosti nezakonito. Ako je takva igra uistinu postojala odluka je izgleda pala da se prvo natječu u visini rashoda za ugovore o djelu i to u kategoriji plaćanje vanjskih suradnika za obavljanje poslova u okviru redovnih djelatnosti ministarstva. Pojednostavljeno – tko će više potrošiti na vanjske suradnike za poslove za koje su ionako predodređeni i plaćeni djelatnici ministarstva taj pobjeđuje. Već je rečeno, ali ponovit ću, s obzirom da zakon dozvoljava trošenje na vanjske suradnike najviše u iznosu do 2% sredstava osiguranih za plaće zaposlenika u finale ulaze natjecatelji koji prebace tu normu. I tako su nam finalisti postali Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi sa 2 i pol puta većom potrošnjom od zakonski dozvoljene, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta koje je na ugovore o djelu uspjelo potrošiti 3 puta više od zakonom dozvoljene norme, točnije 3,5 milijuna kuna više. Ali tu je i bonus za dodatno kršenje zakona jer su osim vanjskih suradnika zamislite ugovore o djelu dodatno isplaćivali svojim zaposlenicima. Naravno kao dodatak uz njihovu redovnu plaću. Zatim, tu nam je Ministarstvo prometa kao jedno od najuspješnijih sa 4 i pol puta većom potrošnjom od zakonom dozvoljene, a Ministarstvo poljoprivrede iako sa samo 2 puta većom potrošnjom od dozvoljene dokopalo se postolja uz pomoć dodatnog bonusa. Naime, potrošili su dodatnih 5,5 milijuna kuna na nagrade za članove povjerenstva. Bonus bodove dobili su na tome što su članovi povjerenstava bili upravo zaposlenici istog tog ministarstva koji su sjednice povjerenstva održavali ni manje ni više nego za vrijeme radnog vremena. Inače za posao koji obavljate za vrijeme radnog vremena postoji nešto što zakonom je predviđeno i zove se plaća. Drugi na postolju je Ministarstvo regionalnog razvoja sa 5 puta većim troškom za ugovore o djelu od dozvoljenog uz 25 tisuća dodatnih plaćenih prekovremenih sati od čega je pronađeno da je 69 zaposlenika unutar tog ministarstva nezakonito isplaćeno. Zašto? Zato što Zakon o radu kaže da ne možete isplatiti više od 180 sati pojedinačnog, odnosno pojedino u godini dana. Samo u ovom ministarstvu zakon je kršen u 69 slučajeva. Pobjednik ovog malog natjecanja je Ministarstvo turizma. Iako mali oni su uspjeli najviše potrošiti na vanjske suradnike koji su obavljali poslove zaposlenika ministarstva, čak 7 puta više od zakonom dozvoljenog iznosa. Eto, ovo je samo jedan mali prikaz dijela nepodopština koje su se odvijale ovih proteklih godina po državnim ministarstvima. Dok su neki punili crne torbe, dame i gospodo, drugi su evidentno praznili državnu blagajnu. Nastavak igre detekcije tek slijedi, a voda bez okusa možda će nekome donijeti u konačnici i okus gorčine. A kako ovo, s obzirom na početak priče, ne bi ostao tek zločin bez kazne izrazit ću nadu. Nadu da će policija, Državno odvjetništvo i ostale nadležne institucije odsada pa nadalje puno revnije raditi svoj posao pa ako pokrenu istrage temeljem i ovog izvješća i uđu u koji prekovremeni sat ne bi se trebali ljutiti, dapače rado ćemo im ga isplatiti. Hvala lijepo. Hvala vama. Imamo jednu prijavljenu repliku. Uvažena zastupnica Ivana Posavec Krivec, izvolite. Pa moram primijetiti da u ovoj nadahnutoj raspravi kolege Špicera je vrlo interesantno postalo ovo natjecanje koje on cijelo vrijeme spominje, ova kompeticija između državnih ministarstava, ministarstava Vlade RH i jednostavno bih željela primijetiti da mi se čini da je tu bilo riječi o zapravo jednom momčadskom sportu, da ovo nisu bili pojedinačni natjecatelji, da su oni zapravo svi skupa činili pravu ekipu i da mi se u konačnici onako nalaže da bi ta postolja za prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto uistinu trebalo malo proširiti. A o ovim ugovorima koji su toliko novaca odveli sa strane i koji su pokazali da se nije raspolagalo kvalitetno u ministarstvima bi možda trebalo prerasporediti za ispomoći u državnoj reviziji jer mi se čini da svi ovlašteni državni revizori neće moći kvalitetno obaviti posao i zapravo procijeniti koliko je tu nepravilnosti bilo jer danas govorimo o Izvješću za 2010. godinu, pitanje je što nas još čeka u 2011. godini? Ovdje je lijepo paralela povučena malo Ministarstvo turizma ali nemojmo zaboraviti da u medijima upravo ministar turizma slovi kao

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani pomoćnik ministra financija, poštovani glavni revizore sa svojim predstavnicima. Izuzetno mi je zadovoljstvo da mogu ja u ovome trenutku reći nekoliko riječi vezano uz ovo izvješće, naravno, ja bih se vrlo rado osvrnuo na ono od čega se sastoji naša država, to su jedinice lokalne samouprave, tamo se događa sve. Tamo nastaju prihodi, rashodi, tamo se ljudi zapošljavaju tamo nastaju investicije ili ne nastaju investicije. da jedna ukupnost koja se tiče poslovanja ministarstava i cjeline priča koju bih ja u ovom trenutku preskočio jer bih se osvrnuo na nekoliko stvari koje su mi itekako važne i koje sam primijetio u funkcioniranju nadzora u jedinicama lokalne samouprave, a to sam imao prigodu proteklih 2, 3 godine od kada sam tamo načelni, radi se o gradu Trogiru ali govoriti ću načelno. naravno vezano uz Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu važno je napomenuti da zapravo potrebama revizije ne treba puno govoriti ali ne bismo nikada smjeli biti u prilici da revizija postane svrha sama sebi, a pogotovo da bilo kakve okolnosti, bilo tko utječe na samu reviziju bez obzira kada se ona događala u kakvim okvirima i kakvim političkim i bilo kakvim drugim okvirima. Ja ne kažem da je to tako ali postoje neke situacije koje na žalost možda evo, ne kažem da govore ali se možda mogu tako protumačiti. Nije upitno govoriti ni to da danas imamo nekoliko vrsta nadzora, imamo državnu reviziju, neki gradovi imaju svoju reviziju, imamo unutar toga financijsko materijalnu kontrolu, FMC poznati a imamo sada Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Pitanje koliko se preklapaju, pitanje jesu li sveobuhvatni i koliko i pitanje gdje je nulta točka. Kada pričamo o tome je su li uvjetna, bezuvjetna ili nekakva druga rješenja. Naravno Državna revizija nije arbitar, ona nalazi i utvrđuje zatečeno stanje ali isto tako, ja sada ne svaljujem nikakav teret odgovornosti, jer ću načelno i ja podržati ovo Izvješće, ali moram kazati da bez obzira na podršku, moram kazati da je to jedna situacija gdje vi imate generirane gubitke, generirana zaduženja, o kojima se jako malo govori, to ćemo sada imati u zakonu o fiskalnoj odgovornosti jer je nulta godina 2011. Ali u toj 2011. nije generirano sve, u toj 2011. godini a da kažem da možda i ništa. S druge pak strane smisao svake kontrole jest da pravovremeno utvrdi nepravilnosti kada i zašto i zbog koga su utvrđene nepravilnosti nastale, razloge nastalih nepravilnosti eventualnih nezakonitosti, te poduzimanje odgovarajućih mjera, preporuka, rokova za otklanjanje nepravilnosti te daljnjeg postupka ako se utvrde nezakonitosti. E sada, mojih nekoliko mišljenja vezano uz kontrolu računovodstvenih, materijalnih, financijskih dakle uz nadzor i u smislu nadzora jedinica lokalne samouprave, financijskog, računovodstvenog, materijalnog, kontrole javne nabave, upravljanje imovinom i drugo. Dakle, konkretni primjeri su na primjer da su jedinice lokalne samouprave utvrđujući nepravilnosti prigodom nadzora, dakle, nadzora koji su se događali 6., 7. i 8. možda bile propuštene kada su se utvrđivale recimo na primjer nepravilnosti i rokovi i neki uzroci nastalih nepravilnosti, a imali su vezano zaduženje jedinica lokalne samouprave, pa bi se tako dogodilo da se jedinica lokalne samouprave zadužuje direktno ili indirektno preko svojih poduzeća u većinskom ili djelomičnom vlasništvu, izdaje jamstva, ta jamstva se ne prikazuju Ministarstvu financija, to nije utvrđeno niti se posebno o tome vodilo računa, eventualno bi bilo prikazano da se godine te i te nisu funkcionalno, niti na odgovarajući način niti namjenski trošila sredstva. Naravno i to je problem još veći kada se tako nešto dogodi pa onda imate generirano nasljeđe, pa onda imate prijeteću blokadu računa, i sada morate izabrati. Hoćete dozvoliti da se blokira račun, ili platiti ono što morate platiti. Platiti nešto što je nastalo nekoć. 2006. trebale su se uvesti financijsko materijalne kontrole, FMC, međutim, događa se da se onda nakon 2, 3 godine utvrdi financijske kontrole nisu uvrštene u sustav odnosno da nisu da ih odgovarajuća jedinica lokalne samouprave nije primijenila. Naravno da je to postupak i proces. I da se on mora provesti i da ga se ne provodi preko noći i naravno da je proračunska da je proračunska 2006., 7., 8. ili ne znam koja godina itekako dovoljno da se takav postupak provede. I sada vezano uz potvrđivanja odgovornosti, uvjetnih, bezuvjetnih ili ne dajući prolaz zapravo stanju ja moram kazati da su se takva stanja koja se direktno tiču jedinica lokalne samouprave a naslonjena su na potrebe budućih saniranja, upravo rezultat onoga što pravovremeno nije utvrđeno ili možda se nije prispjelo, ne želim o tome kalkulirati niti želim nabacivati bilo kakvu odgovornost ali je činjenica da se tako nešto dogodilo i događa, na taj način je i moj grad opterećen za više od dva proračuna. S druge strane može li nadzor na primjer propustiti zabilježiti da se jedinica lokalne samouprave u nekoliko proračunskih godina zaboravi obavijestiti ministarstvo financija o svom zaduženju, a za to postoji određeni obrazac kojim ga mora obavijestiti. Nema veze, znamo da je 20% proračuna onoliko koliko za jedinica lokalne samouprave se može zadužiti. No, međutim postoji i drugačije i onda naravno dođe jedna godina u kojoj morate prikazati istinu, morate prikazati sve, morate prikazati zaduženje koje je bilo realno. Ovo o čemu vam sada govorim posjeduje i drugo tijelo jel kojemu je konkretno ovo o čemu ja sada pričam koje je o tome obaviješteno pa ne bi previše o tome, budući da se radi o postupku. Može li nadzor ne primijetiti da se u nekoliko proračunskih godina trošenje sredstava dakle rashoda, a pričamo cijelo vrijeme o namjenskom trošenju rashoda, obavljalo za one djelatnosti koje nisu u nadležnosti jedinica lokalne samouprave npr. Medijske, sportske ili neke druge. Može li nadzor ne primijetiti da stvaranje i prikrivanje generiranog gubitka se može dogoditi na uvođenjem računskih dokumenata u poslovne knjige, pa onda morate jedne godine tako iskazati gubitak od nekoliko desetaka milijuna. Može li nadzor u svojim nacrtima i nekim po njemu utvrđenim nepravilnostima koji ne spadaju u njegov krug naziranja predlagati i donositi razmišljanja o tome? Dalje ne bih obzirom da je ovdje bilo spominjanje neisplaćivanih ugovora o djelu, ja neću pričati ovdje o drugim aktivnostima koja se tiču sporta i promidžbe jer bi bilo više deplasirano i dosadno. Ja znam da Državna revizija itekako ima previše posla i podržavam svaku kontrolu, a vidim po svjetlu da moramo ubrzati. Načelno mislim da je Državni ured za reviziju odgovarajućem trenutku i sukladno svojim zakonskim ovlastima uspio načelno odrediti i utvrditi financijsko i računovodstveno poslovanje, poslovanje javne nabave, upravljanje imovinom i na kvalitetan ogovarajući način odgovoriti i takva iskustva ima. I zahvaljujem na svim revizijama koje su od 2009.godina na ovamo napravljene i izvanrednim i redovnim. … Zadnja rečenica. Hvala. Molim da se uzme u obzir i ovo što sam rekao pri budućim revizijama na neki način kada se utvrđuju uvjetna, bezuvjetna i neka druga određenja. Ja ne kažem da to vrijedi za sve. Hvala. Ispričavam se što sam malo produljio. Hvala vam uvaženi zastupniče Rilje. Svoju želju da replicira na vaše izlaganje prijavila je uvažena zastupnica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega ja ću se osvrnuti na ovo što ste vi govorili dakle jedinice lokalne samouprave i složit ću se s vama samo u jednom a to je pitanje jeli Državna revizija svrha sama sebi? Dakle kome zapravo služe ovi uvjetno mišljenje, bezuvjetno mišljenje kada neke jedinice lokalne samouprave iz godine u godinu jednostavno ignoriraju vaše nalaze? Vi u 2010. nalažete postupanje, oni u 2011. kažu jesmo nešto postupili ali svejedno na ostali nismo pa nema veze, ništa se neće dogoditi. Pa tako npr. U Međimurskoj županiji ili grada Čakovca što se isto tako i potpredsjednik osvrnuo možemo reći da propuste i dalje čine da se propusti se ne sankcioniraju i nitko za to ne snosi odgovornost. Grad Čakovec primjerice nije provodio postupke javne nabave u skladu sa zakonom, nikome ništa. U županiji u poslovnim knjigama nisu evidentirani svi rashodi i obveze. Između ostalog županija nije izradila prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka. Vi to sve znate. Osim toga možda nešto nevažno, ali za našu malu zajednicu ipak jako važno. Program javnih potreba u sportu nije donesen, ne zna se tko je i po kojoj cijeni poljoprivredna zemljišta pretvarao u građevinska, a vi ste ukazivali na to, međutim gospodo iz Državne revizije, na to se nitko ne obazire. Moje pitanje je dokle će to tako biti? Dakle nisu se generirali samo gubici, već se generiraju i dalje nepravilnosti na koje mi želimo upozoriti i na koje vi upozoravate, međutim pomaka nema. Ne može tri godine nešto se kao malo ispraviti, a zapravo one najvažnije stvari zbog kojih vi tu jeste zbog kojih revizija i postoji one se ne ispravljaju. Nezakonito na taj način postaje zakonito. Jer ako netko vidi da može tri godine, sada ću završiti gospodine potpredsjedniče, ako netko može tri godine uzastopce nepoštivati zakon pa onda vjerojatno podrazumijeva da tako to može činiti i dalje. Hvala lijepa.

koliko pokušaj da se stvar generalizira. Meni je jako važno da se ono o čemu sam ja izlagao ne generalizira ali načelno se slažem s vama da se može govoriti o tome. No, znate i vi kao i ja da postoje druga tijela i ne znam zašto i ranije nije bilo upućivanja upravo onim tijelima koje sam ja u svom izlaganju spomenuo sa bilo koje strane. Ovo je meni prvi saziv, ja ne znam, pretpostavljam da vama nije, upućivanja prijava onim koji su nadležni. Npr. Državnom odvjetništvu i sličnima. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom u trajanju od 10 minuta. Uvažena zastupnica Vanja Posavec. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz Državnog ureda za reviziju. Puno je toga već rečeno ali ja moram reći nešto što me itekako zabrinjava, a vjerujem da bi i sve naše građane koji kada bi sve to pročitali itekako zabrinjavalo. Naime, izuzetno je puno uočenih nepravilnosti u radu i puno izuzetno puno uvjetnih mišljenja. Nije sporno da je Državni ured za reviziju obavio svoj posao i to opsežno i u detalje, ali je sporno da se kod nekih subjekata već nekoliko godina uzastopce daje uvjetno mišljenje i to za iste propuste. Pa se ja pitam dakle ako im je i prije dano uvjetno mišljenje te su oni u određenom zakonskom roku te propuste morali ispraviti, što je očito da nisu jer opet su opet su za iste propuste dobili uvjetno mišljenje, zašto im se uopće daje uvjetno mišljenje? Možda bi trebalo, dakle ne ulazim u rad Državne revizije ali osobno smatram, možda bi im trebalo dati kao upozorenje i nepovoljno mišljenje ili suzdržano, pa će možda konačno te propuste ispraviti. Također imamo primjere da je od 6 kategorija za njih 5 utvrđeno da imaju određene nepravilnosti i to sustavno, pogotovo u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. sustav unutarnjih financijskih kontrola i to moram primijetiti da taj sustav unutarnjih financijskih kontrola očito kod gradova, općina, županija ne funkcionira i nije zapravo saživio. Računovodstveno poslovanje, prihodi i primitci, rashodi i izdatci, javna nabava. Po meni osobno je to malo previše utvrđenih nepravilnosti. Pitam se koliko isto tako nalazi i preporuke Državnog ureda za reviziju imaju učinka, koliko se po tome dalje postupalo. Jer kao što se može vidjeti od 2043 naloga i preporuka 901 ili 44,1% je postupljeno, a 124 to je 6,1% je u postupku izvršavanja, a čak 1018 ili 49,8% naloga i preporuka nije postupljeno. Dakle, baš ih briga. Ono što isto tako posebno zabrinjava da ukupno revidiranim prihodima 23 proračunskih korisnika bezuvjetno mišljenje izrečeno za njih 10 za njih 13 čak uvjetno mišljenje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo turizma itd. itd. Pa se pitam ako imamo uvjetna mišljenja za ministarstva koji bi trebali biti ugled ostalima, pa kako možemo uopće očekivati da će trgovačka poduzeća i ostala poduzeća raditi korektno. Žalosno je da u Glavnoj knjizi Državnog proračuna nisu iskazani podaci o imovini u vlasništvu Republike Hrvatske. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom nema sveobuhvatne podatke. Znači da ne postoji mjesto u Republici Hrvatskoj u kojem se mogu dobiti točni podaci o imovini u vlasništvu Republike Hrvatske, pa na zadnjoj usporedbi zapravo ne znamo uopće šta mi posjedujemo, ni mi ni građani. Ono što je također zanimljivo da je kod pojedinih proračunskih korisnika, da su podaci o vrijednosti imovine u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima nisu istovjetni ili da podaci o imovini u Glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama nisu usklađeni. Znači i ono što znamo da imamo kao imovinu ne znamo koja je točno vrijednost što naravno dovodi u sumnju u slučaju prodaje imovine. Dakle, možemo je prodati po ovoj ili onoj cijeni, oliti prodavat će se subjektivno. Što se tiče revizija lokalnih jedinica stanje nije ništa bolje. Već sam napomenula 285 lokalnih jedinica, 18 bezuvjetnih, a sve ostalo uvjetna mišljenja itd. trgovačka društva, 7 bezuvjetnih, 48 uvjetnih mišljenja. Lokalne jedinice evidentno imaju dosta nepravilnosti u postupcima javne nabave, a vjerojatno su se ugledali na ministarstva. Obavljeno je izravno ugovaranje bez primjene propisanih postupaka javne nabave za robe, radove i usluge, dodaci ugovorima zaključeni su izravno bez provođenja pregovaračkih postupaka javne nabave itd. Dakle, zaključujem izuzetno je puno uvjetnih mišljenja. Pojedini subjekti stalno rade jedne te iste greške. Dakle, imaju iste nepravilnosti. U većini slučajeva se ne postupa po nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju. Ne znamo što posjedujemo. Ono što znamo ne znamo koliko vrijedi. Dakle, stanje je zabrinjavajuće. Smatram da mjere treba pooštriti, oštrije i odlučnije postupati po neobavljenim preporukama i nalozima. I konačno smanjiti ovako veliki broj nepravilnosti u ministarstvima, lokalnim jedinicama i kod svih ostalih. Kada se uvede red onda će biti i učinkovitosti, a onda će ja vjerujem i nalaz Ureda državne revizije biti puno čitljivijim i na veće zadovoljstvo svima nama. Zahvaljujem. Hvala vama. Na ovo vaše izlaganje žele replicirati dva Željka. Najprije Željko Sabo. Potpredsjedniče hvala. Uvažena kolegice zastupnice želim vam reći kao čelnik jedne lokalne uprave, apsolutno se slažem sa vama da treba zaoštriti situaciju. Ali mislim da mi trebamo ipak na neki određeni način možda u okviru zakonskih ovlasti omogućiti nekim lokalnim upravama kroz zakonske neke odredbe da dođemo u tu situaciju, željenu situaciju da dobijemo bezuvjetan nalaz mišljenja revizije što ja želim ali je to nemoguće. Gospodo, nemoguće je da jedan grad, ali evo imamo tu da je neko moguće. Baš bih volio da vidim kako su uspjeli dobiti bezuvjetno mišljenje. Ako imate u gradu bilo kojem gradsko poduzeće u vlasništvu, sto postotnom vlasništvu grada tog ili lokalne uprave nemoguće je da dobijete bezuvjetno mišljenje. Zašto? Zato što će uvijek revizija doći u tu situaciju ako ste radili kilometar nogostupa da ste trebali raspisati natječaj. Ako raspisujete natječaj te tvrtke nisu platile PDV zbog gospodarske situacije ili nešto ili ne mogu udovoljiti ili će u najbolje slučaju se javiti netko na natječaj pa će dobiti taj posao, pa će onda gradska tvrtka koja te poslove u sto postotnom vlasništvu neke lokalne uprave sjediti, a netko će drugi doći recimo kao u Vukovar grad i to i ostat će bez posla 500 ljudi. I sad imate teret odgovornosti što činiti. Ja sam izabrao bezuvjetno mišljenje da težim, ali sam zadovoljan i sa uvjetnim, da mi 500 ljudi iz grada Vukovara ne dobije otkaz, da gradska tvrtka ne ode u stečaj. I svjestan sam prekršaja koji se recimo jednom sam dolazio. Ali sam svjestan prekršaja da ti prekršaji nadam se da Državno odvjetništvo koje će ispitivati da će vidjeti da ja nisam ni na koji način niti bilo tko drugi oštetio nekoga zbog osobnih interesa, nego da upravo ovaj interes koji imamo ili koji smo skupštini gradova razgovarali o tome gradonačelnici, a evo kao potpredsjednik te udruge ističem problem nas u lokalnoj zajednici. Slažem se da treba pooštriti situaciju kod ministarstava, jer tamo smatram da nema opravdanja i apsolutno podržavam rad vas gospodo revizori. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada i druga replika uvaženi zastupnik Željko Kolar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz revizije. Upravo ponukan ovim raspravama i od kolege Rilje i od kolege Batinića možda bi trebali razmisliti da ovu uvjetnu ocjenu koja se tu navodi u 84,8% pokušamo prepoloviti barem. Imate jedinice lokalne samouprave koje su stvarno iz banalnih razloga dobili uvjetnu ocjenu, a s druge strane imate onih koji su na pragu nekih radnji da bi trebali dobiti zapravo ocjenu nepovoljnu ili suzdržanu. I onda nas stavljate sve u isti koš. I ono što je rekao kolega vrlo teško se nakon toga braniti. Plus toga javna nabava koja ide, znači tamo gdje se okreće novac koji treba biti transparentan možda bi kroz izvješće revizije poseban osvrt trebao biti na javnoj nabavi jer je tamo sve čisto ili nije. Jer mi sad smo počeli raspravljati više o nalazu revizija u jedinicama lokalne samouprave nego u ministarstvima, a jedna nabava u ministarstvu bez raspisivanja javne nabave je ukupna nabava svih jedinica lokalne samouprave i županija zajedno. I onda se tu ne možemo trpati u isti koš. U svakom slučaju preporuka kroz metodologiju i kroz izmjenu zakona, ja nisam stručnjak u tom dijelu, ali u svakom slučaju kad bi bili u školi, kad bi dobili 84% učenika 5 ili 1 svi bi rekli da sa nastavnikom nešto nije dobro. Prema tome ovu uvjetnu ocjenu jednostavno moramo ako ništa drugo raspoloviti jel ona ide prema gore ili ide prema dole da bi znali oko koga se i sa čim se treba baviti. Hvala lijepa. Hvala vama. Ja vas molim da ubuduće vodite računa da ste replicirali na osnovno izlaganje kolegice Vanje Posavac, a niste replicirali, ne možete replicirati predlagatelju. Javite se za pojedinačnu raspravu pa pa onda raspravljajte što želite. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Odustajete od rasprave? Dobro. Mi imamo onda još posljednju raspravu u trajanju od 10 minuta. Uvažena zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo neće trajati 10 minuta, samo vrlo kratko. Razumijem ovo izvješće od revizije, ali ne razumijem zašto kada je u prethodnoj reviziji subjektima naloga i preporuka od čega je 901 44,1% postupljeno, 61% su u postupku izvršenja, a po 1018 ili 49,8% naloga i preporuka nije postupljeno. A zašto je Državna revizija? Valjda da vodi kontrolu državnog novca ili novca poreznih obveznika. Pa me zanima ako je već 40,8% naloga i preporuka nije postupljeno što će se napraviti tim ljudima? Da li će reći poštujte zakon, ako nećete dobit ćete opomenu, a ako ne postupite opet ha nikome onda ništa radite i dalje kako ste radili. Dakle, ako imamo reviziju državnu i ako ta revizija ustanovi da je se radilo protiv zakona pa onda moramo nešto napraviti da se ti ljudi sankcioniraju ili onda nećemo raditi, nećemo imati Državnu reviziju, nema razloga za to. fasciniralo, kaže revizijom je utvrđeno da se poslovi unutarnje revizije nisu obavljali u 4 županije i 7 gradova jer nisu doneseni normativni akti za ustrojavanje unutarnje revizije. Unutarnji revizori nisu imenovani ili imenovani unutarnji revizori nisu obavljali poslove revizije. Posljedice nedovoljno učinkovitog sustava unutarnjih financijskih kontrola su između ostalog rezultirali nepravilnostima u poslovanju lokalnih jedinica. Dakle, sad me zanima tko je kriv što te revizije nisu uspostavljene, tko će odgovarati za to? Ili ako tu nema revizije, ako ne bude dakle, ljudi mogu opet, neće revizija dolaziti tamo jer nema razloga zašto dolaziti ili nema načina, nema mogućnosti ili jednostavno je nepotrebno. Vrlo kratko, ja mislim da najviše ovdje problema izgleda se radi u postupku javne nabave. Pa tako kaže da je revizijom utvrđeno da je bez propisanih postupaka provedena nabava roba, usluga i radova u vrijednosti 20 tisuće 196 kuna. Najčešće se radi o uslugama i radovima za koje su zaključivani dodaci osnovnom ugovoru za dodatne radove u vrijednosti većoj od 25%. Ja sam mislila da se to ne može, da se ne mogu raditi dodaci u javnoj nabavi ako je više od 20%, a izgleda da se ovdje u puno slučajeva o tome radilo. Što se tiče postupka javne nabave kod revidiranih lokalnih jedinica isto je utvrđeno i zaključeno 2757 ugovora za nabavu roba, radova i usluga u ukupno ugovorenoj vrijednosti bez poreza na dodatnu vrijednost milijardu i 621 milijun 357 tisuća itd., a najčešće nepravilnosti, a što je i u državnim tvrtkama i uvijek se iz godine u godinu to se spominje, iz godine u godinu to se nastavlja. Dakle, obavljeno je izravno ugovaranje bez primjene propisanih postupaka javne nabave za robe, radove i usluge ili dodaci o ugovorima zaključivani su izravno bez provođenja pregovaračkih postupaka javne nabave u većim iznosima od dozvoljenih ili su pojedini radovi izvedeni prije zaključivanja dodatka ugovoru. U manjem broju slučajeva nisu doneseni planovi javne nabave ili planove javne nabave nisu usklađeni s planiranim sredstvima u proračunu. V. saziva Sabora, isto smo imali probleme s Državnom revizijom gdje oni se potrude, gdje nađu sve nepravilnosti, ali te nepravilnosti se izgleda sele iz godine u godinu. Pa evo sada imamo novu vlast, novu Vladu pa idemo vidjeti gospodo kako ćete vi revidirati ovo, kako ćete vi natjerati one koji su zaduženi za primjenu ovoga zakona ili nepoštivanje ovoga zakona kako ćete ih sankcionirati. Hvala lijepa. Hvala vama uvažena zastupnice Tomašić. A na ovo vaše izlaganje imamo prijavljenu jednu repliku cijenjenog zastupnika Igora Rađenovića. Izvolite.

razumije./… zbog tog niza nepravilnosti, osobito niza nepravilnosti koji se ponavljaju jel'. Jer je frapirajuća brojka da je sad ne ponavljam u više od 50%-nom iznosu da se ne reagira na preporuke Državne revizije i da se zapravo iz godine u godinu ponavljaju ta uvjetna mišljenja, a na koje nema reakcije, a da se ne ode korak ispod, da budem aktualan, da se ne ode u onaj junk, a ostane na … /Govornik se ne razumije./… da povučem jednu paralelu. Očigledno je velim ta poruka vidljiva. Dijelom, i tu su pred vama i zaključci kluba vladajuće većine, će se pokušati zaduženjem i Državnog odvjetništva i Vlade da se da se stvari pokrenu, a ono što bi možda bio dobar prijedlog i preporuka jer dosta je bilo rasprava oko jedinica lokalne samouprave u Gradu Zagrebu, u predstavničkom tijelu Grada Zagreba uvedena je praksa da se redovito i obavezno razmatra Izvješće Državne revizije kroz odbor kojeg vodi uvaženi kolega Kregar. Neki od nas zastupnika tu također sjede, evo gledam kolegu Radoša, mislim da je to bio njegov prijedlog, i ta praksa je dosta dobrim pokazala da se zapravo osvijetli i građanima uz ovu raspravu, uz 8 tisuća stranica koje priznajte ovdje nitko nije pročitao, ali dobro je da se kod predstavnička tijela otvori ta rasprava i pozivam evo sve kolege, a tu ima dosta i zastupnika, ali i nositelja izvršne vlasti, da otvore raspravu u svojim predstavničkim tijelima da osvijetlimo situaciju jer kao što rekoše kontrola je najbolji i osvjetljavanje samih primjera je najbolja prevencija. A onda će glavna zadaća Državne revizije biti daleko bolje ispunjena. Hvala lijepo. Hvala vama. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite. **Tomašić, Ruža (HSP AS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega slažem se s vama sve što ste rekli, ali nadam se pošto ste na vlasti da neće ostati samo na riječima, riječima, da ćete raditi upravo ono što ste govorili, što zagovarate jer znate da je jako puno novca otišlo u korupciju, znate da je korupcija najveća rak rana Hrvatskog društva, i znate da porezni obveznici koji plaćaju naše plaće da traže od nas da radimo ono za što su nas birali, a upravo su nas birali da suzbijamo korupciju ili da pomažemo u suzbijanju korupcije. Pa idemo odmah krenuti, ponavljam na vlasti ste pa sretan vam put i nadam se da ćete biti puno uspješniji u borbi protiv korupcije. Hvala lijepo. Hvala vama. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu. S obzirom da podnositelj izvješća ne želi govoriti zaključno,